Spoštovane kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje! začenjam 88. izredno sejo Državnega zbora, ki je bila sklicana na podlagi prvega odstavka 58. člena ter drugega odstavka 60. člena Poslovnika Državnega zbora. Obvestili odsotnih poslankah in poslancih seje ter o vabljenih na sejo sta objavljeni na e-klopi. Vse prisotne lepo pozdravljam. Prehajamo na **določitev dnevnega reda** 88. izredne seje Državnega zbora.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

Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavnici Vlade, magistri Katji Božič, državni sekretarki na Ministrstvu za finance. Izvolite. Spoštovana predsedujoča, spoštovane poslanke in poslanci. Vlada Republike Slovenije je pripravila predlog novele Zakona o dohodnini, ki predstavlja enega ključnih segmentov spodbujanja zaposlovanja nove delovne sile v Sloveniji, spodbujanja lastništva zaposlenih v lastniški strukturi delodajalca in naslavlja pomanjkljivosti sistema normiranih odhodkov. Na področju privabljanja nove delovne sile v Slovenijo sta pripravljena dva ukrepa, prvi je posebna osebna olajšava za nove rezidente v obliki zmanjšanja dohodnine za prvih pet let rezidentstva, z drugim ukrepom pa se naslavlja privabljanje prihoda predvsem obmejnih delavcev v Slovenijo, ki niso rezidenti in ne bodo postali rezidenti, bodo pa ti zaradi odprave določenih pogojev uveljavljali davčno obravnavo svojih dohodkov, ki bo primerljiva rezidentom. Na področju spodbujanja lastništva zaposlenih v lastniški strukturi delodajalca je Vlada pripravila dve rešitvi, ki pomenita širjenje možnosti spodbujanja te oblike nagrajevanja zaposlenih. Prvi ukrep naslavlja delavce v inovativnih zagonskih podjetjih, ki bodo deležni zamika ugotavljanja davčne obveznosti za prejete delnice oziroma deleže in sistema povprečnega dohodka, drugi ukrep pa naslavlja delavce uveljavljenih družb na način, da se za nagrajevanje v deležih oziroma delnicah odstopa od sistema brutenja dohodka v naravi, kar zmanjša tako kar zmanjša strošek nagrajevanja za delodajalca. Nadalje Vlada predlaga spremembe na področju obdavčitve dohodkov iz dejavnosti za zavezance, ki so vključeni v sistem normiranih odhodkov. Posegi v sistem skozi leta so namreč privedli do tega, da ta ne zasleduje več cilja, zaradi katerega je bil vzpostavljen, torej administrativno poenostavitev predvsem za zavezance začetnike in zavezance z manjšim obsegom poslovanja, ki jim vodenje poslovnih knjig in sestavljanje letnih poročil lahko predstavlja sorazmerno visoke stroške oziroma obremenitev. Cilj sprememb je, da se sistem ponovno približa prvotnim ciljem in enemu osnovnih načel obdavčevanja fizičnih oseb, torej obdavčevanju po ekonomski moči, na način, da se v čim večji meri približa zavezancem, katerim je bil dejansko namenjen, da se zmanjša spodbudo za uporabo tega sistema kot inštrumenta zniževanja davčne obveznosti in da se zmanjša negativne učinke na sisteme socialnih zavarovanj, socialne varnosti in prakse na trgu dela. Na področju dohodkov iz dejavnosti za zavezance, ki davčno osnovo ugotavljajo na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov, pa se sledi predlogu na področju davka od dohodkov pravnih oseb. (DAG) - 12.05** (nadaljevanje) izgub in uvedba omejitve obdobja uveljavljanja davčnih izgub v naslednjih petih davčnih letih. Dodatno pa se omogoči prenos neizkoriščenih zneskov olajšave za zeleni in digitalni prehod v naslednjih pet davčnih let. Pomemben ukrep se uvaja tudi na področju kmetijstva, kjer je vlada prisluhnila kmetom in iz obdavčitve vzela celoten znesek plačil za naravne in druge omejitve, tako imenovana OMD plačila. Nadalje se z davčnimi ukrepi uvaja podporo okoljski politiki na področju trajnostne mobilnosti na način, da ta še vedno sledi davčni pravičnosti. Druge predlagane spremembe pomenijo prilagoditev davčnih vsebin zaradi razvoja drugih družbenih področij, izvršitev odločitve ustavnega sodišča, odpravo neenakosti med zavezanci v podobnih položajih oziroma odpravo nejasnosti v zakonskem besedilu. Na podlagi vsega povedanega Vlada predlaga, da predlog zakona podprete. Hvala. **PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT:** Hvala lepa, magistrica Katja Božič. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za finance. Za predstavitev poročila odbora dajem besedo predsednici, kolegici Andreji Kert. Izvolite.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

Predstavnica predlagatelja, državna sekretarka Ministrstva za finance, je predstavila glavne cilje in poglavitne rešitve predlaganega zakona. Med njimi je izpostavila spodbujanje zaposlovanja nove delovne sile, spodbujanje delavske participacije v lastništvu gospodarskih družb ter odpravo pomanjkljivosti sistema normiranih odhodkov. Med poglavitnimi rešitvami na področju privabljanja nove delovne sile je izpostavila dva ukrepa: prvi uvaja posebno osebno olajšavo za nove rezidente v obliki zmanjšanja dohodnine za prvih pet let rezidentstva, drugi ukrep davčne olajšave pa je namenjen privabljanju prihoda predvsem obmejnih delavcev, ki niso rezidenti. Na področju spodbujanja lastništva zaposlenih je predstavila dve rešitvi, prva naslavlja delavce v inovativnih zagonskih podjetjih, druga pa delavce že uveljavljenih družb. V nadaljevanju je izpostavila spremembe na področju obdavčitve dohodkov iz dejavnosti za zavezance, ki so vključeni v sistem normiranih odhodkov. Cilj predloga zakona je zmanjšati spodbude za izrabo tega sistema kot instrumenta zniževanja davčne obveznosti. Kar ima negativne učinke na sisteme socialnih zavarovanj in prakse na trgu dela. Na področju kmetijstva je izpostavila oprostitev plačila dohodnine za območje z naravnimi in drugimi omejitvami. In med ostalimi spremembami omenila tudi davčne ukrepe na področju spodbujanja trajnostne mobilnosti ter spremembe povezane s prilagoditvijo davčnih vsebin izvršitvam odločitev sodišč ter odprave neenakosti med zavezanci in nejasnosti v besedilu. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je uvodoma opozorila na vprašanje skladnosti z Ustavo v kar nekaj predlaganih rešitvah. In sicer področje neenake obravnave davčnih zavezancev v nekaterih rešitvah, ob tem je pojasnila, da po mnenju ZPS v zakonodajnem gradivu niso bili izkazani dovolj utemeljeni stvarni razlogi, ki bi to neenako obravnavo upravičevali. Nekatere rešitve so težje razumljive, nejasne, pomensko nedoločene. Po mnenju ZPS skladnost z Ustavo na področju prepovedi povratne veljavnosti pravnih aktov v predlogu zakona ni ustrezno upoštevana. Predlagani amandmaji koalicijskih poslanskih skupin rešujejo nekatere pripombe ZPS nomotehnične narave ter k njim nima pripomb. Predstavnik Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance je povedal, da Državni svet predlaganega zakona ne podpira in izpostavil glavne pomisleke iz pisnega mnenja. V razpravi je bilo s strani opozicije izraženo nasprotovanje predlogu zakona. Član opozicije iz vrst Poslanske skupine SDS je povedal, da predloga zakona ne bodo podprli ter da amandmajev niso vložili, ker celotno predlagano davčno zakonodajo ocenjujejo kot neprimerno. Med ključnimi opozorili je bila v razpravi izpostavljena ustavna spornost predlaganega zakona, predvsem glede diskriminatorne obravnave davčnih zavezancev ter kršenja ustavnega načela davčne predvidljivosti. Opozicijski člani odbora so v razpravi opozorili, na možne posledice v gospodarstvu, zaradi neustreznih zakonskih rešitev, na drugi strani so člani in članice iz vrst koalicije predlog zakona podprli. Pri tem je bilo izpostavljeno, da noben predlagani zakon iz tako imenovanega davčnega paketa ne načrtuje zvišanja davkov, med ključnimi rešitvami, so izpostavili ukrepe na področju sistema normiranih odhodkov,

Pripombe glede ustavne spornosti predlaganih ukrepov so sicer upravičene, je potrebno zadevo presojati v širšem kontekstu. Glede presoje sorazmernosti ter ukrepov, je povedala, da so lahko tudi takšni ukrepi v skladu z našo Ustavo. O tem je svoje mnenje argumentirala z vidika zasledovanja razumnega razloga zakonodajalca ter ob dejstvu, da ta razumen razlog spodbuja neke družbeno koristne cilje. Državna sekretarka je podala dodatna pojasnila na vprašanja ter pomisleke iz razprave. Pri tem je med drugim pojasnila glede pomislekov o nepredvidljivosti predlaganih davčnih sprememb, neskladnosti posameznih določb z Ustavo ter retroaktivnosti predlaganega zakona v povezavi s sistemom normiranih odhodkov. Odbor je sprejel amandmaje Poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica. Odbor ni sprejel amandmajev Poslanske skupine NSi / znak za konec razprave/ ter brezpredmeten je postal amandma Poslanske skupine NSi k 12. členu predloga zakona. Odbor je v skladu z 128. členom Poslovnika Državnega zbora glasoval o vseh členih predloga zakona in jih tudi sprejel. Hvala. Ker je Državni zbor na 84. izredni seji opravil splošno razpravo o predlogu zakona, predstavitev stališč poslanskih skupin ni možna. zatorej prehajamo na razpravo o členih in vloženih amandmajih. Najprej dajem v razpravo 11. člen ter amandma Poslanske skupine NSi. Želi kdo razpravljati? (Da.) Ugotavljam, da ja, zato prosim za prijave. Najprej ima besedo kolega Milan Jakopovič, izvolite. Hvala lepa. Jaz bi se v svoji razpravi najprej dotaknil sistema normirancev in če začnem z vprašanjem, zakaj sploh je prvotno bil uveden ta sistem normirancev? Prvotno je bil uveden samo za določene panoge nekih manjših malih obrtnikov in mikro podjetnikov predvsem z namenom njihove administrativne razbremenitve in to je smiselno, ampak trenutni sistem normirancev, ki ga sprememba, ki jo danes obravnavamo, naslavlja, se je v preteklih letih razširil na veliko širši krog teh samostojnih podjetnikov, ki so zaradi upoštevanja normiranih odhodkov v višini 80 procentov prihodkov, obdavčeni po efektivni davčni stopnji zgolj v višini 4 procente in posledično danes med normiranci nimamo več samo teh, majhnih obrtnikov, ampak predstavljajo normiranci več kot polovico samostojnih podjetnikov in mislim, da se je ta zadeva, torej sistem, trenutni sistem normirancev, ki ga imamo danes, izrodil in ne sledi več prvotnemu namenu, zaradi katerega je bil sploh vzpostavljen. zmanjšanjem kroga normirancev in s tem posledično širjenje kroga samostojnih podjetnikov, katerih davčna osnova se bo ugotavljala z upoštevanjem dejanskih odhodkov, po novem prinaša obdavčitev po progresivni dohodninski lestvici za tiste samostojne podjetnike, ki bodo izpadli iz sistema normirancev namesto enotne davčne stopnje, hkrati pa prinaša možnost uveljavljanja davčnih olajšav, ki normirancem niso Je pa ta širitev kroga normirancev in samostojnih podjetnikov na splošno in precej na široko prinesla še en drugačen in precej velik problem, ki ga imamo danes. In sicer, se veliko samostojnih podjetnikov nahaja v prikritih delovnih razmerjih, sploh na področju storitvenih dejavnosti in tisto, kar nujno potrebujemo in jaz upam, da bo to tudi čim prej naslovljeno, so potrebni ukrepi, da se naslovi to problematiko, razumem pa, da je to zelo kompleksen problem, ki potrebuje neko ločeno zakonodajo in se zato tega tukaj ne naslavlja. Pozdravljam tudi oprostitev plačila dohodnine, dohodnine za OMD v sto procentnem znesku prejetega dohodka iz tega naslova; gre za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost. Imam pa pomislek pri predlagani davčni olajšavi v višini 7 procentov prejete bruto plače, ki se uvaja za privabljanje kadrov iz tujine. Ne gre za klasično olajšavo, ki bi za 7 procentov zmanjšala davčno osnovo, ampak za sedem procentno zmanjšanje akontacije dohodnine, torej zneska davka. Pogoji pa so starost, nerezidentstvo in dvakratnik povprečne plače. Zahteven pogoj, recimo dvakratnik povprečne plače, ni vezan na kakršnokoli izobrazbo ali karkoli drugega strokovnega. In če se išče strokovnjake oziroma visoko kvalificirane

Bolj smiselno bi bilo pogoje bolj razdelati in jih vezati na izobrazbo oziroma področje dela, kjer je pomanjkanje kadra. Primerljive rešitve v nekaterih ostalih državah Evropske unije niso vezane na tako visok pogoj ampak večinoma na izobrazbo oziroma področje dela. Menim, da ta ukrep ne bo prinesel nekih bistvenih oziroma želenih rezultatov, ampak pač bomo videli.

Spoštovana predsednica, predstavnice Vlade, kolegice in kolegi, prav en lep pozdrav na današnji seji, kjer boste sprejeli oziroma potrdili pet zakonov za pomoč gospodarstvu! Zdaj, če greš čez vse zakone, seveda, zdaj je pač točka oziroma razpravljamo o tem prvem zakonu, kar se tiče sprememb pri dohodnini, ampak če gledamo generalno, kot rad dostikrat ponovim, taki zakoni oziroma take spremembe bi morale biti del neke resne davčne reforme, ki ste jo napovedovali h kateri ste se zavezali, ampak od nje zelo hitro odstopili oziroma vrgli puško v koruzo in sedaj prihajate s predlogi, ki so parcialni, ki so nekateri ne rečem, da niso dobri, ampak v vsak tak predlog zapakirate še nekaj stvari, ki pa nikakor niso sprejemljive. In če se dotaknem tega zakona oziroma tega zakona, ki ga zdaj obravnavamo bi se rad predvsem bi problematiziral tri stvari. Začel bi z dodatno stimulacijo oziroma privabljanjem nerezidentov oziroma, zdaj moram biti prav previden da bom uporabil pravi izraz, ker potem lovite na tem kako kako naslovim ljudi, ki se bodo preselili v Slovenijo zaradi ugodnejšega davčnega okolja. Ampak ni bistvo v nazivu, bistvo je v tem, kaj s tem predlogom dejansko želite uzakoniti. Dejstvo je, da nam določene delovne sile oziroma lahko rečemo kar na različnih področjih primanjkuje in to ni samo visoko izobražena ali pa, če želite, glede na to, da je do tega predloga prišlo, na predlog na predlog določenih podjetij, predvsem iz farmacevtske industrije, ki imajo težave pri zagotavljanju ustreznega kadra za razvoj njihovih podjetij. Tudi na mnogo drugih področjih nam primanjkuje delovne sile. In zdaj kot sem na začetku rekel, namesto, da bi z generalno oziroma temeljito davčno reformo poskrbeli za vsa področja. Po eni strani, da bi, da bi slovenskemu delavcu zagotovili, če želite na začetku ustrezno plačilo ustrezno stimulativno davčno okolje, ki bi pa hkrati privabljalo tudi tujce. Zdaj naslavljate samo neko skupino, neko skupino ljudi oziroma visoko izobraženega kadra. Hkrati pa pozabljate oziroma daste v neenakopraven položaj popolnoma enako izobraženega, pa lahko rečemo tudi strokovno usposobljenega delavca iz Slovenije. Se pravi jutri bomo imeli situacijo, ko bomo v podjetjih na istih delovnih mestih imeli zaposlena delavca z enako izobrazbo, z enakimi strokovnimi kvalifikacijami, ki pa konec leta oziroma po poračunu dohodnine ne bosta imela enakega enakega prihodka osnovnega. Tako da to mislim, da tudi kot je bilo rečeno že na odboru je bilo, je bila ta rešitev problematizirana. Zna biti tudi ustavno sporna. Tako, da je zagotovo nedomišljena. In ko je sekretarka na začetku rekla, da je to eden od ključnih oziroma v predstavitvi, da je to eden od ključnih ukrepov za

spravljamo v neenakopraven položaj in jih s tem ukrepom oziroma s tem predlogom nagovarjamo, da naj odidejo iz Slovenije in se čez dve leti vrnejo, ker bodo potem drugačno tretirani v njihovi lastni državi, ki jo je izobrazila, ki so ji, bi rekel, namenili določen del življenja. Tako da to se mi zdi popolnoma nelogično. Potem druga stvar normiranci. To je pač očitno ena skupina, ki jo je treba iztrebiti, ki je kljub temu, da delajo, da s svojim znanjem in rokami ustvarjajo k splošni blaginji države jih zdaj tretirate kot davčne optimizatorje oziroma izkoriščajo obstoječo ureditev, da bi zaobšli določene obveznosti, ki jih imajo kot davčni obvezniki v Sloveniji. Osnovni namen sistema normirancev je bil ta, da ljudje, ki z, bom rekel, kot samostojno dejavnostjo služijo za svoje preživetje, ustvarjajo za svoje preživetje, da se jih razbremeni teh administrativnih ukrepov mislim ali pa obveznosti, da se dejansko lahko posvetijo svojemu delu. Drug cilj je bil zmanjšanje sive ekonomije, se pravi prepričati nekoga, ki je do včeraj neko delo opravljal na črno, da to opravlja legalno, ker mu to ne bo povzročalo niti administrativnih, niti finančnih nepotrebnih obremenitev, ampak bo dejansko lahko svoje delo normalno opravljal in ga tudi zaračunal oziroma korektno izstavil račun. In danes, ko po eni strani govorimo, vemo, da zaradi in inflacije in ostalih vplivov so, bi rekel ti vrednostni limiti so se dvignili,

posebna oblika so ti popoldanski normiranci, ki poleg svojega rednega dela običajno v dogovoru z delodajalcem opravljajo tudi neko dopolnilno dejavnost in s tem še dodatno prinašajo davčni blagajni in posledično pač blaginji, bi rekel, države kot take, jih s tem ukrepom omejujemo in jim sporočamo eno, kot sem že večkrat ponovil: ne splača se vam delati, delajte toliko kolikor mislite, da je primerno, da boste znotraj teh okvirjev, ker ostalo boste pač precej več obdavčeni. Tako da v situaciji, ko dnevno spremljamo novice, da se da gospodarska klima v določenih segmentih ni najbolj optimistična oziroma ne kaže najbolje, take ukrepe v tem trenutku sprejemati je, po moje, povsem nepremišljeno. Po eni strani govorimo o rekordnih prihodkih v državno blagajno, o rekordno rekordno pobranem DDV in ostalih stvareh. Po drugi strani pa zdaj ugotavljamo, da bi s tem, da bi s tem zakonom oziroma s to spremembo zakona v tem delu prinesli v davčno blagajno dodatnih 12 milijonov evrov, kar je sicer, bom rekel, nek majhen znesek. Sploh če pa pogledamo po drugi strani kako sedanja vlada določene investicije oziroma določene nakupe nekaterih stvari izvaja povsem nepremišljeno in z denarjem, ki ga ti isti ljudje ustvarijo, z davki, ki jih plačujejo, potem ravnajo povsem negospodarno. Naj vas spomnim

pa tretiramo kot nebodigatreba in jih omejujemo na vseh področjih. Zdaj to je druga stvar. Zdaj, tretja stvar bi se pa še malo dotaknil teh bonitet oziroma spet tega koncepta Vlade, ki nas je prvo polovico svojega mandata prepričevala, kako je v elektrifikaciji in ne vem čem pač naša prihodnost, zdaj so sicer stvari se malo pokazale za drugačne oziroma, da te napovedi, ki so jih strokovnjaki Vlade dve leti zagovarjali, niso čisto realne. Podobno je bilo s temi električnimi vozili, ki so v nekem obdobju bila stimulativna oziroma je bil način, način nakupa ali pa obdavčitve precej stimulativen, in ko se je, določen del uporabnikov prepričalo, govorim kar se tiče gospodarskih subjektov, da je to prihodnost, zdaj začenjamo, zdaj začenjamo z bonitetami oziroma z dodatnimi obdavčitvami. Enako je, sicer ni, zdaj tema pa so omrežnine in tako naprej, se pravi, stvari hitro pridejo na svoje mesto, tako da to je še en signal te Vlade, da dejansko je ne moreš zaupati, ko v nekem trenutku zagovarja neko politiko, ker roko na srce, na koncu očitno gleda vse skozi davke in je glavni cilj, če govorimo spet o tej davčni reformi, nič drugega kot polnjenje davčne blagajne, kljub rekordom že do zdaj kar se tiče pobranih davkov očitno je še premalo. Očitno je treba določen segment prebivalstva ali pa gospodarstva še dodatno stisniti in jim zagreniti njihovo, njihovo življenje oziroma poslovanje, ko pa na koncu potegnemo črto, pa iz vsega skupaj izplen vsega skupaj ni vreden tega, kar vi signalizirate gospodarstvu in prebivalstvu. Tako da, kot smo že na samem odboru prezentirali, v Slovenski demokratski stranki načeloma nasprotujemo vsem tem zakonom, čeprav so nekatere točke v njih pozitivne, ampak celoten koncept in to skrivanje, ko znotraj posameznih zakonov daste neke piškotke, na drugi strani, je pa hitro palica, tega načina ne zagovarjamo in tudi sam, tako kot sem že na samem Odboru za finance tudi na tem, na tej seji teh zakonov

zdaj tovrstna zakonodaja, ki jo sprejemamo in smo imeli že trikrat v Državnem zboru, v bistvu do zdaj je nekakšen, ne vem, ne simptom, ampak bolj kot ne ogledalo državljankam in državljanom, ki ga v bistvu nastavlja vladajoča koalicija in sicer za to kaj pomeni popolnoma zgrešena ekonomska politika, ali pa z drugimi besedami, kaj pomeni to, ko se pozlatijo besede predsednika Vlade, kaj bo meni višji davki, samo za neum..., ne, nižji davki, ta višek denarja bi porabil samo za neumnosti. In ta napoved predsednika Vlade bi bil dejansko, to je edina stvar, ki jo realno ta leva koalicija realno tudi uresničuje. Če ni nobenih obljub s področja zdravstva realiziranih, če ni nič kaj bistvenega kar ste obljubljali, narejenega v državi imamo pa res bistveno to, da imamo iz leta v leto pod to Vlado višje davke, ki bremenijo zlasti davkoplačevalce, logično, zlasti tisti srednji sloj ljudi, ki vsak dan dela, se trudi, da preživi sebe, svojo družino in tako dalje. Zgodba tega, celotne zakonodaje, ki se je začela, v bistvu ta boj proti normirancem, ki se je začel na začetku prejšnjega mandata, pa res kaže na to vizijo, se pravi, imamo podjetnike, imamo tiste, ki radi ustvarijo več, imamo popoldanske espeje, normirance, ki bi radi ustvarili več, imeli več od tega, dajmo jih posekati. Sami sebi pišete neko zakonodajo razrednega sovraštva in jaz sem že večkrat zapisal pa tudi omenil, da ne morete prikriti dejstva s to zakonodajo, kakšno razredno ali pa ideološko sovraštvo je **7. proti gospodarstvu. Dejansko za nebodigatreba jih imate, te ljudi v kolesju vašega vsakdana, ki se pač vrti in stavite paličico, da ja to kolo se potem polomi in to danes podjetniki občutijo. Ampak začel bom to razpravo tudi na drug način, ne. Najprej predvidljivost poslovnega okolja. Danes smo 14. novembra. Gospe in gospodje, to zakonodajo sprejemamo 14. novembra, ti isti podjetniki, normiranci, pa bodo v novo davčno leto s 1. 1., ko vstopijo v njega, ne, imeli kaj? Ker delajo svoje letne plane, svoje načrte poslovanja. Gospe in gospodje, en mesec pa pol pred novim davčnim letom ste jim vi rekli, da bodo plačevali višje davke, spremenili zakonodajo. A to je odnos, ki ga imamo do teh pomembnih ljudi, ki so hrbtenica našega gospodarstva, do našega podjetništva? Zakaj tega niste naredili vsaj januarja, te zakonodaje, pa saj imate v planu že dve leti in pol, da boste dvignili davke, pa bi ti ljudje se vsaj prilagodili svojimi poslovnimi načrti za naslednje leto. Pa povejte mi, prosim za odgovor, ali je to način planiranja? Kaj je to? Ampak tako kot na vseh drugih področjih je ta raztreščenost te Vlade pač tudi skozi to zakonodajo, ki smo ji danes priča. Predsednik Vlade je tukaj v predstavitvi proračuna, ki ga bomo potrjevali naslednji teden, dejal, Slovenija je taka močna gospodarska gazela, noge druge države nam zavidajo, kako smo mi uspešni. Aha, naslednji dan je prišla novica iz novogoriškega Mahleja, da odpuščajo 600 zaposlenih, podobna novica pride iz Slovenske Bistrice, podobne novice prihajajo iz drugod, ne. Še enkrat citiram, državna sekretarka, Mahle, ker je gospod Han tja zelo hitro hitel. Oni selijo proizvodnjo zakaj?

Torej, če smo že gazela, ne, tako kot je dejal predsednik vlade. Pa še to je dodal na Twitterju, ki se ne bo dobro postaral, na krizo smo zelo dobro pripravljeni, pa nas primerja z Nemčijo in Avstrijo. Generator te nove krize, ki prihaja, je Nemčija, Tukaj se zelo težko primerjamo z Nemčijo, pozabimo pa recimo na sosednjo Hrvaško, ki ima napoved gospodarske rasti v višini 3 odstotkov, Poljska ima 2,8 odstotka, nam je IMF znižal na 1,5 odstotka. Torej mi smo res tista gazela proti komu? Glede na našo majhnost, zlasti pa glede na našo odvisnost od nemškega gospodarstva in avtomobilske industrije bi bil pri teh napovedih zelo previden. Ampak bi hkrati opozarjal na to, na kaj se mora gospodarstvo pripraviti in jim predstavljal sprejemljivo davčno okolje ne pa zateženo davčno okolje, obremenjujoče, kar delate vi.

povprečna bruto bruta 33 tisoč evrov, 32 tisoč evrov, v Sloveniji skoraj 33 tisoč evrov. Neto izplen te iste plače v Italiji je 24 tisoč evrov, v Sloveniji je 17 tisoč evrov. Zdaj pa meni vi povejte. Drži, imamo dobro socialo, še preveč dobro do vseh, še preveč dobro od tistih, ki ne delajo, ki izkoriščajo socialno državo. Imamo tudi zgledno, kakorkoli gledamo, če zboliš v Sloveniji, zate poskrbijo. Imamo tudi brezplačno šolstvo. Ampak ali vi mislite, da vsega tega v Italiji nimajo? Še več, da imajo tudi močno birokracijo? Po mojem mnenju je italijanska birokracija še bolj zaguljena kot je naša. Recimo, da živim tam ob meji, pa recimo, Ampak on z enako bruto bruto plačo, Italijan, dobi 24 tisoč evrov neto, Slovenec pa dobi 17 tisoč evrov neto. Draga Vlada, zakaj nam to počnete, zakaj še dodatno obremenjujete ljudi z davki. Zaradi tega, ker ste vi v proračunu, izven tega, da imamo covid situacijo, ste v proračunu v dveh letih razbohotili odhodkovno stran s 14 milijard evrov na 17 milijard evrov. In to ste naredili ne glede na poplave. Ne glede na poplave. Poplave so noter 500 milijonov. Od česa? Zaradi tega, ker se financirajo tudi stvari, ki v bistvu se ne bi smele financirati, ki nimajo nič pri tem, da bomo mi bolj razvijajoča se družba in da se bi uresničila napoved predsednika Vlade, da bomo dvignili zaposlenost, dvignili produktivnost zaposlenega na 100 tisoč, ta dodana vrednost bo 100 tisoč evrov. Kje smo pa zdaj po dveh letih in pol dekadence leve politike, vsaj v ekonomskem smislu? Ravno tam, kjer smo bili. Torej, višji davki, gospe in gospodje, to je edina obljuba, ki se je ta Vlada drži, to vam gre priznati, drugega ne vidimo, ne v tem Državnem zboru ne nikjer drugje, samo ta del vam pa gre od rok. In ta zakonodaja priča točno o tem, priča o tem, kako se nadgradi razredni boj, ideološki boj proti nekomu, ki je nebodigatreba v kolesju. Imam veliko kolegov, malih obrtnikov. Polovica od njih razmišlja, da bodo selili svoja podjetja v sosednjo Hrvaško, tudi zaradi obdavčitev dobička, ki ga imamo v Sloveniji. Nihče ne govori o nizkih davkih, govorimo o razumnih davkih, skozi katere lahko financiramo tudi šolstvo, zdravstvo, socialo, o razumnih davkih. Ta trenutek so v tej državi napram naši soseščini nerazumno visoki davki. Medtem ko sosednja Hrvaška privablja naše podjetnike skozi različne načine nižjih obdavčitev ali pa razumnih, jih mi dvigamo. Polovica od teh, ki jih poznam, razmišlja o selitvi poštnih nabiralnikov in lastništva podjetij in naslova v sosednjo Hrvaško. Polovica teh je to že naredilo. Mene zanima, kako daleč boste šli, da te ljudi, dobesedno domoljube, jaz verjamem, da vsi ne bodo šli ven, kako daleč boste šli, da se bodo ti ljudje res odločili, da imajo poln kufer tega, kar jim vi predstavljate, in bodo izselili ne proizvodnje, ampak samo naslove svojih podjetij na poštne nabiralnike svojih vikendov na Hrvaškem ali pa v Avstrijo. Torej, zakaj smo mi tako posebni, da nabijemo davčna bremena ljudem in podjetnikom napram sosednjim državam, ne vem. Gremo zdaj do normirancev. Tu boste videli - argumentirano govorim -, da ne gre za bistveno več pobranega denarja, ureditev sistema, ampak da gre za to razredno sovraštvo. Torej, sistem normirancev je sistem, ki dobro deluje že 12 let, s katerim poberemo, zelo kakovostno, pobere država veliko davkov. Ta vaš zakon bo udaril predvsem 15 tisoč ljudi. Zdaj pa poglejte podatke, ki sem jih že dvakrat prebral na sejah parlamentarnih odborov, pa odgovorov na to nikakor ni. Torej, predlagane spremembe bi udarile 15 tisoč normirancev, kot sem dejal, za okoli tisoč družb z omejeno odgovornostjo, torej dooje, in 14 tisoč espejev. To, kar se govori, kar pravi koalicija, pri normirancih gre za nekakšno davčno oazo. Ali še vedno to trdite? Upam, da po tem tekstu tega ne boste več trdili. Glejte, primerjava plačanega davka normirancev in podjetnikov, ki davčno osnovo ugotavljajo na podlagi dejanskih odhodkov: normiranci so lani ustvarili 2,3 milijarde evrov prihodkov in nato plačali 158 milijonov evrov davkov na dobiček oziroma dohodke iz dejavnosti; navadni espeji, veste, tisti, ki zbirajo račune,

povejte mi, kajne, draga Vlada, vladna koalicija, pa zakaj vi greste zaradi 12 milijonov evrov, kar bi več pobrali tega davka, z ukinitvijo teh normirancev, ubiti celo kravo za en zrezek? Pa zakaj? Imate proračun na 17 milijardah in vi nam rečete, teh 12 milijonov evrov pa bi mi še dodatno pobrali, zaradi tega jih gremo mi odstraniti. Pa imate tukaj podatke iz Ministrstva za finance, koliko je lani pobrale s. p. navadni in koliko je pobral normiranec. Pri 7 cela, pri 2,3 milijarde evrov prihodkov od normirancev, so plačali 158 milijonov evrov davka. Dajte si zapomniti, no, zapišite si. 158 milijonov evrov, navadni s. p., pa so lani ustvarili 7,3 milijarde evrov in plačali 84 milijonov evrov davka. A veste, kam boste pripeljali to zgodbo? Da oni normiranci, ki bodo šli iz normiranega s. p. ven, bodo tako kot vsi ostali s.p-ji pač iskali druge davčne možnosti in okoliščine in vsako pot, ki jo bomo imeli, vse potne naloge ali bo takšna ali drugačna, če je človek preveč davčno obremenjen, išče potem pač davčno optimizacijo. Tako pač je. In vi silite v to, da ljudje iščejo davčno optimizacijo, silite jih, da bodo zbirali v lokalih, ko bodo šli na kavice, račune, na davčno. Ja, čeprav smo, prebrali podatke z Ministrstva za finance, kakšni so podatki. Torej, običajni podjetniki imajo trikrat več prihodkov kot normiranci, a so plačali, kajne leta 2023, so plačali polovico toliko davka kot normiranci. In še ena primerjava. Delež davka od dohodkov iz dejavnosti v prihodkih normirancev pomeni 6,8 odstotka, delež davka pri navadnih s. p.-jih pa 1,5 odstotka. Razumete? Kdo več plača davka glede na obseg dejavnosti? Torej, enostavno se ne da razložiti, zakaj nekdo s to zgodbo, sitnari(?) že dve leti in pol, da je treba te normirance oklestiti, zaradi tega smo mi predlagali v Novi Sloveniji amandma, ki ga bo kolega Jožef Horvat potem obrazložil, ampak enostavno sporočamo na tem mestu podjetnikom, da smo z vami, smo z vami proti nerazumno visokim davkom, ki jih predlaga ta Vlada, smo z ljudmi, ki bi radi za delano delo zaslužili toliko kot sosed v Italiji, zasluži pa 7 tisoč evrov manj za isto bruto plačo in smo skupaj proti tej ekonomski politiki leve Vlade in obljubljamo, da ta zakon, da bo romal tudi na Ustavno sodišče, zaradi tega, ker prihaja noter do neenakosti. Tudi ZPS, vedno jo poslušamo. Predsednica tega parlamenta je dejala, kar ne bo v skladu z mnenjem ZPS, ne bomo več obravnavali tukaj na tej seji in tako ena preiskovalna komisija ni na tej seji. Drži? Drži. ZPS je ta zakon raztrgala po dolgem in počez, ampak ta zakon je danes na seji. Tukaj imamo dvojne vatle, kako se obravnava zakonodaja in koliko, na kakšen način tretirate tukaj, se pravi to neko nadoblast, ki jo imate. Ampak ta zakon je po mojem mnenju in tudi po mnenju ZPS recimo, neustaven na vsaj eni točki. Danes, ko gre slovenski podjetnik odpreti startup na Florido, ali bo deležen davčne olajšave? Ne, ne bo, zaradi tega, ker ima že tako za vse tam poenoteno pozitivno davčno okolje do startupov. Vi pa delate, da nekdo, ki je mlajši od 40 let, pazite, najprej diskriminacija po starosti, ko pride v Slovenijo in odpre startup podjetje, bo bil deležen posebnih davčnih odpustkov.

zakaj ne? Pa mi povejte, zakaj ne? Naj bosta oba enakopravno obravnavana, oba naj imata davčne odpustke na podlagi projekta za startup, ki ga nekdo ima. Enako velja za davčne, torej v tem primeru ne rezidente, kot tiste Slovence, ki se potem vrnejo v Slovenijo, imate tudi opredeljeno v tem zakonu. Jaz pozdravljam to pozitivno diskriminacijo za tiste, ki so sposobni, delavni, pridni, da odprejo tukaj podjetja, startupe. Super, ampak naj enako velja za vse, kajti enako delež sposobnih imamo v tej državi, ki pa morajo iti ven v tujino odpirati startupe, kar je tukaj nesprejemljivo davčno okolje. Poenotimo, znižamo davke za te startupe in za naše državljane in za tuje, ki prihajajo v državo, ki bi radi, ki jih vabimo mi v državo. Nič nimam proti temu, proti temu, da je pozitivna diskriminacija do vseh ne vem pametnih, sposobnih ljudi, ki želijo odpreti podjetje. Torej, za konec želim sporočiti še eno stvar. Upam, da bo to na Ustavnem sodišču, da bo ta Zakon o Ustavnem sodišču seveda najprej zadržan, da ne bi podjetniki niti imeli probleme s prilagoditvijo celotnega sistema s 1. 1. To bomo naredili, ker to je nujno za narediti, če želimo ubraniti podjetniški ceh v državi, kajti jaz se sprašujem, kdo je naslednji. Sedaj ste udarili po normirancih in celotni podjetniški kasti. Po popoldanskih espejih tistih, ki so rekli, jaz delam 8 ur v službi, želim pa še nekaj dodatno ustvariti, želim zaslužiti in mi ga omejujemo koliko lahko zasluži s tem zakonom: če več zasluži bo več obdavčen. Še huje. Predlagate zakonodajo na področju zdravstva, omejujemo delo zdravniškega ceha popoldan. Kdo bo naslednji vsi uslužbenci javnega sektorja, vsi zaposleni? Zakaj se bojimo biti družba pridnih in delovnih ljudi? Zakaj se bojimo krepiti srednji sloj, ki želi delati in ustvarjati? Zakaj na drugi strani pa želimo krepiti neke institucije, financiranje iz proračuna in te postavke se v proračunih še dvigajo, ki so same sebi namen, nevladne organizacije in tako dalje? Namesto, da bi pustili ljudem, da delajo in da se srednji sloj krepi, vi ste pa s tem zakonom udarili zlasti proti tistim, ki želijo delati, ustvarjati, udarili ste proti srednjemu sloju. Zaradi tega smo mi vložili amandmaje, kot zadnji poduk, da se ta zakonodaja spremeni. Verjamem, da ne bodo bili sprejeti in zakon si pač ne zasluži naše podpore.

Hvala, spoštovana podpredsednica, za besedo. Lep pozdrav, spoštovane predstavnice Vlade, spoštovani kolegi in kolegice! Ko je prišla na oblast nova vlada smo slišali to bo leto reform, pa potem naslednje leto bo leto reform in naslednje leto bo leto reform. In bilo je govora o reformah, tudi davčni reformi in sicer danes bo sprejet paket mini davčne reforme in ko sem slišal besedo davčna reforma sem nekako predvideval, da se bodo opravile tiste anomalije, ki jih v javnosti velikokrat torej slišimo ali vidimo in nekako vzburja nelagodje pri ljudeh. Torej pričakoval sem, da bo davčna reforma prinesla to, da ne bomo imeli primerov, da bo nekomu za pol milijona evrov davkov zastaralo. In da ne bomo imeli primerov, da bo lahko 17 letnik v Sloveniji kupil stanovanje za dva milijona evrov. Tako kot jih kupujejo tukaj po Ljubljani medtem pa povprečen državljan ne more kupiti neke zadeve, ki mislim, da je dražja kot 5000 evrov, ampak mora iti preko TRR. Danes pa lahko v Ljubljani se kupujejo stanovanja na gotovino po dva milijona evrov in tako naprej, celo 17-letniki. Davčna reforma

Slišali smo, kako nam Evropa zavida, kako smo steber, kako cela Evropa nam zavida stanje v Sloveniji, potem pa danes dobim sporočilo, da pa je slovenski BDP v tretjem četrtletju počasnejši od BDP v Evropski uniji. Torej, Evropska unija nam zavida. Zanimivo. Celo smo slišali drugačne zadeve, tudi o tem, kako je zelo dobro gospodarsko stanje v Sloveniji, kako se celo upočasnjuje oziroma zmanjšuje brezposelnost, potem pa informacije kako slovenska podjetja odpuščajo. Ampak zakaj? Zaradi nekonkurenčnega okolja v Sloveniji. Ker so obdavčitve, tudi energija tako predraga in selijo proizvodnjo v tuje države.

kajti očitno so največji, bi rekel, država ima kot največji, bom kar se izrazil, lopovi po domače rečeno, tisti neki davčni utajevalci naenkrat, torej ne tisti, ki za več milijonov evrov vrednosti kupujejo z gotovinami in se jim kar tako odpisujejo davčni dolgovi, ampak tisti, ki v državi delajo, torej podjetniki. Še posebej tisti, so zraven svoje službe, želijo nek dodaten zaslužek, neko boljše življenje in ker pač ne bi delali raje na črno, si odprejo torej popoldanski

zelo zanimivo je celo dejstvo, zdaj ta podatek, da v Sloveniji v letu v prvih devetih mesecih je stečaj razglasilo 741 podjetij, medtem ko je bilo lani v istem obdobju stečajev le 658. Torej, stanje v gospodarstvu ni tako kot je predstavljal torej predsednik Vlade, ampak njemu tako nikoli ni za verjeti, ker vsaka druga beseda ne resnica, drugače, zelo zelo drugače. In če bomo hoteli v Sloveniji gospodarstvo spodbuditi bomo morali imeti takšno davčno reformo, kjer bomo gospodarstvo razbremenili. Kajti, gospodarstvo je panoga, ki je glavni steber na katerem stoji država. Gospodarstvo je tisto, ki nudi ljudem zaposlitev. Gospodarstvo je tisto, ki potem polni državno blagajno iz katere potem financiramo socialo in vse ostalo in iz katere se financirajo tudi nevladniki iz Metelkove. In svobodna vlada pač naredi davčno reformo, ki pa bo, ne razbremenila gospodarstvo, ampak bo še dodatno obremenila torej podjetnike, obrtnike, ki danes se trudijo in delajo v Sloveniji, ker pa si ne želijo birokracije in tako dalje in so v normiranem sistemu, ampak vi imate to za slabost, torej odpravljate slabosti normiranega sistema. Po drugi strani pa govorite, kako moramo debirokratizirati državo. Zanimivo. Debirokratiziramo državo, torej pospešujemo postopke, razbremenjujemo gospodarstvenike, državljane in državljanke. Potem pa prav tiste, ki pa to nekako počnejo v nekem sistemu, kjer je pač neka zadeva lažje, jih pa obremenimo. Zelo zanimiva je tudi ta odprava obdavčitve pomoči OMD, torej kmetovalcem z omejeno dejavnostjo. Nastopite Vlado, davek uvedete, potem to odpravite in se imate za rešitelje kmetijstva. To je zdaj enako tako kot pri omrežnini, najprej leto pa pol govorite kako bodo položnice cenejše. Ko je pa realnost, pa se predsednik zbudi sam pa govori o realnosti, je zgrožen o tem kaj se dogaja v državi. Dobro jutro. jutro. Tega zakona ne morem podpreti, teh paketov zakonov. Bom pa podprl tudi ta amandma k 11. členu, ker govorimo prav o tem, ker je Nova Slovenija prisluhnila,

da bodo pač normiranci, ki bodo, da bo ta znesek, do katere meje bodo lahko normiranci še potem manj obdavčeni oziroma bodo lahko še kot novinanci sploh nastopali, torej višji. Kajti očitno o tem, kar govori realnost, povečano število stečajev, med njimi največ s. p.-jev, je torej to, da obrtniki zapirajo svoje obrti. Saj drugače ne bo, ne? Si predstavljate gostinca, ki bo dobil naslednji mesec še večjo položnico za električno energijo ali pa, ne vem, kdorkoli drugi obrtnik, ki je odvisen od tega, ko bo pač od elektrike, saj drugače mora delati. In namesto, da bi imeli davčno okolje takšno, da ga bo razbremenilo, da bomo še spodbudili torej gospodarstvo, da bodo vlagali še bolj v Slovenijo, da bo še boljše okolje, ne, mi jih še obdavčimo, in prav torej obrtnike. Tako, da spoštovani, dajte dobiti denar v davčno blagajno, torej od tistih, ki izigravajo torej davčni sistem, kot sem že prej povedal, naj ne zastarajo torej neki davčni dolgovi, ampak jih dajte izterjati, ampak ne od tistih, ki ni plačal enega evra ali ker je pač mogoče se je zgodilo, pa je dobil, potem ste mu zablokirali TRR enemu obrtniku, ker je mogoče pri zaokrožitvi šel do kakega evra deset razlike, pa mu takoj zablokirati TRR, ampak od tistih, ki so dolžni po milijonske, milijonske zneske in se ne pišejo Janković, od tistih morate izterjati. In dajte davčno gledati tiste, ki imajo milijonska premoženja in danes kupujejo prestižna stanovanja z gotovino. Te dajte obremeniti, ne pa obrtnike, ki se dan za dnem trudijo, delajo, predvsem pa popoldanske normirance, ki zraven svoje službe želijo torej normalno delati, še plačati kakšen davek, namesto da bi delal na črno. Tistim pa pustite delati in pustite, kajti od tega imate največ koristi. Hvala. Najprej ima besedo kolega Tomaž Lisec. Izvolite. hvala za besedo. Spoštovana podpredsednica, spoštovane predstavnice ministrstev, vsem skupaj lep pozdrav. Kot danes že večkrat rečeno, imamo danes pred nami tako imenovano mini davčno reformo. In ko pogledamo to gradivo, ki smo ga imeli vsaj člani Odbora za finance možnost temeljito pregledati in ga preučiti, vidimo, da ima ta mini davčna reforma več novih izzivov pred slovenskimi državljani, predvsem pa pred slovenskimi gospodarstveniki in obrtniki kot pa nekih pozitivnih rešitev za njihovo življenje in delovanje. Ampak začetek pojdimo malo v zgodovino. Vsi se spomnimo verjetno še - upam, da se - začetek tega mandata, ko je svobodna koalicija kričala, kako so bili zakoni prejšnje vlade slabi. Se spomnite Zakona o dohodnini tako imenovane Janševe vlade, ki je zaradi dviga splošne davčne olajšave obljubila državljanom več. In kaj se dogaja? Pride Golobova vlada, reče ne, državljani, niste vi tisti, ki veste, kaj boste storili s svojim denarjem, ampak bomo mi tisti, ki bomo določali, kam naj denar gre. In tako so se državljani v letu 2023, 2024, 2025 in v naslednjih letih lahko pod nosom obrisali za dvig plač, tako za tiste na minimalni plači, za tiste s povprečno plačo ali tiste, ki so celo v Sloveniji upajo imeti dvakratnik ali pa trikratnik povprečne plače, kajti to so pa že tisti grdi kapitalisti, ki jih trenutna koalicija na žalost nima rada. Ampak glej ga zlomka, pod ta dva- ali trikratnik povprečne plače pridejo tudi učitelji, državni uradniki in očitno so tudi ti kar naenkrat po volitvah sovražniki te koalicije oziroma te vlade. Skratka namesto višje pod Janševo Vlado, imamo pod Golobovo vlado nižje neto plače. Naslednja stvar. Danes smo slišali, kako je super, da se bo ukinil OMD oziroma davek na OMD. Ampak, kdo je to neumnost sprejel: taisti, ki zdaj ukinja. Ko smo mi to opozarjali, sklicevali nujne seje odborov, za kmetijstvo in za finance, je bil posmeh. In tukaj se strinjam s kolegom Kosijem, podobna zgodba se nam sedaj dogaja pri omrežninah. SDS skliče nujno sejo, pojma nimate, kaj boste govorili. Nova Slovenija skliče nujno sejo, pojma nimate. Potem pa pride predsednik Vlade z dopusta in kar naenkrat je zgrožen. Kot je bil zgrožen očitno vsaj del Ministrstva za finance pri rešitvah glede davkov pri OMD, ki je zelo močno, ne samo finančno, ampak tudi vsebinsko razdražil slovenske kmete. Ampak danes se prodaja zgodba, "mi ukinjamo davek na OMD, mi smo tako dobri, kajne, vi ste bili tako slabi, da ste ga sploh uvedli... " To je ključen problem. In zato celo ti ukrepi, ki so v tej zakonodaji, ki jo danes sprejemamo, določeni celo pozitivni, imajo neko podstat, ki ste si jo sami zakuhali in danes si jo boste očitno želeli tudi reševati. Pa naj se v uvodu držim Zakona o dohodnini, kjer je tudi amandma Poslanske skupine Nove Slovenije. Poglejte, nekaj zadev. Vlada oziroma koalicija pripravi predlog zakona, Zakonodajno-pravna služba ga raztrga. Pripombe k 20 od 28 členov, ampak ne nomotehnične, redakcijske pripombe, pač pa vsebinske. Dovolite, če koalicija noče slišati, da preberem mnenje Zakonodajno-pravne službe, torej ne poslanca Tomaža Lisca, ki govori. Citiram: "S predlagano novelo Zakona o dohodnini se uvaja več medsebojno nepovezanih sklopov normativnih rešitev, katerih skupni imenovalec je drugačna davčna obravnava nekaterih davčnih zavezancev oziroma uvajanje novih davčnih olajšav za nekatere davčne zavezance, kar je lahko ustavno sporno, saj je vprašljivo z vidika skladnosti, tako s prvim kot z drugim odstavkom 14. člena Ustave.

Z vidika ustavne skladnosti z ustavo ZPS ocenjuje tudi, da je načelo pravne države iz 2. člena ustave, načelo zakonitosti na davčnem področju iz 147. člena ustave in prepoved povratnega učinkovanja zakona iz 155. člena ustave v predlogu zakona niso ustrezno upoštevani." Kršitev ustave! Ampak koalicijski valjar gre dalje. Pri nekaterih zakonih je ZPS opozoril na eno besedo, pa padejo zelo pomembne zadeve tudi na področju gospodarstva in financ, tukaj pa je pa Zakonodajno-pravna služba maha s kršitvami Ustave, ampak ta koalicija, ta Vlada se na to požvižga, niti s svojimi amandmaji tega ne rešuje, kot je napisala Zakonodajno-pravna služba. Torej, zakon je sporen z vsebinskega, ustavnega področja. Naslednja stvar, ki je zelo sporna, kajti ko Vlada govori o tem, kako pomaga gospodarstvu, se jaz sprašujem, kako Vlada pomaga gospodarstvu, če pa iz tega gospodarstva polni državni proračun. Sama Vlada zapiše (citiram): "Obseg finančnih posledic je pri nekaterih ukrepih nemogoče oceniti, glede na to, da predlagatelj ne razpolaga s potrebnimi podatki, ki so izhodišče za oceno." Jaz sem že nekaj časa v tem Državnem zboru, tudi kak zakon sem napisal, in bog ne daj, da bi kdaj napisal, sam ali pa s pomočjo poslanskih kolegov, da obsega finančnih posledic ni mogoče oceniti.

obseg finančnih posledic je pri nekaterih ukrepih nemogoče oceniti in nikome ništa, bi rekli južni bratje. Še več, kako gre ta zakon za gospodarstvo, če pa jemlje, citiram: "Kljub vsemu se ocenjuje, da bodo trije ključni ukrepi, ki so razvojno naravnani s ciljem podpore gospodarstva za ustvarjanje spodbudnega poslovnega okolja imeli pozitivne učinke na prihodke državnega proračuna in druga javnofinančna sredstva." Ne, ne bodo imeli pozitivne učinke za gospodarstvo in obrtnike. Imeli bodo pozitivne učinke na prihodke državnega proračuna. Toliko o tej pomoči gospodarstva, ki so jih polna usta predstavnikov Vlade, tudi predsednika Državnega zbora, ki tukaj odgovarja na vprašanje ali pa predstavnikov koalicije. Ne, vaša mini davčna reforma se je spreobrnila v sistem dajmo obrtnike in gospodarstvenike pomagati rušiti in da jih rušite sama priznavajo. Pet asociacij: Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije, Trgovinska zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov, Obrtno podjetniška zbornica Slovenije kričijo kaj vse je v tej zakonodaji narobe. Ampak, saj veste kaj pa oni vedo? Oni naj delajo, plačujejo davke čim več davkov po mnenju te Vlade mora ta Vlada in ta oblast pobrati, ker bog ne daj, da bi gospodarstveniki sami morda prispevali k temu, da bodo več delali, normalno plačevali davke, ampak ne. In s to mini davčno reformo boste delali kaj? Izganjali, solidne in predvsem uspešne gospodarstvenike in obrtnike v tujino, kar se že dogaja ali pa se bo začelo še bolj dogajati tisto kar smo nekateri v prejšnjem mandatu želeli izkoreniniti? To pa je to področje sive ekonomije spraviti na neko minimalno raven, ker na žalost v Sloveniji sive ekonomije uničiti verjetno prej vsaka vlada pade kot pa, da bi to poskušali poskušala narediti. In resnično se sprašujem, če govorimo o normirancih, kakšna mora biti ta logika državne uprave, ki kaznuje tistega, ki dela dopoldne, in namesto da bi popoldne ležal na kavču, si drzne še ustvarjati? Hop, po njemu. Ne, toliko te bomo obdavčili, da, ali boš selil svojo storitev ali je ne boš več prijavil in se šel vsi v ekonomijo? če je to intenca te Vlade, potem mislim, da mi z gospodarstveniki in podjetniki, ki kot rečeno bodo odšli v tujino ali pa v sivo ekonomijo nekaj narobe z državo. Nekaj narobe z državo, ki želi od tistih pridnih pobrati toliko, da tisti ne želijo biti več pridni oziroma vsaj nepridni več v Sloveniji. za zaključek. Zelo me je zmotilo, ko smo imeli na odboru te zakone, da je skoraj, ne, ne da je skoraj v vsakem zakonu je vsaj eden ali dva potaknjenca. jaz zelo vem, kaj so potaknjenci, ker smo v prejšnjem mandatu, v časa PKP ukrepov poslušali, podtaknjenci, podtaknjenci. Tukaj de facto jih imamo primer Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin. Jaz osebno trdim in verjamem, da bo prihodnost pokazala da je rešitev glede sprememb merila za vrednotenje naprav in objektov za proizvodnjo električne energije napisan po moje direktno po citatu samega predsednika Vlade in njegovega podjetja. In upam, da zaključim, da čim prej pride Vlada,

ki jih bomo mogli sigurno sčasoma reševati. Ampak najprej se bom obesila na nespoštljivo obnašanje gospoda Kosija, ko pravi, da vsaka druga beseda našega predsednika Vlade je laž. Mislim, da vas ni sram, tako si bom upala trditi. In govorite o tem, kako se naš predsednik Vlade hvali o tem in da nas v Evropi hvalijo. Jaz sem zdaj dobila podatke iz SURS, objavljeni so tudi v v Delu današnjem 14. november 2024 11.13, in jih bom prebrala za vse državljane in državljanke: Gospodarska rast se je v tretjem trimesečju okrepila in na medletni ravni znaša 1,4 odstotke. Vlade? Kaj laže predsednik Vlade? To bi želela, da mi odgovorite in to odgovorite javno državljanom. Zakaj laže in kako? V kakšnem smislu? Da vas ni sram, še enkrat vam bom povedala. In bom prebrala še naslednje podatke. V devetih mesecih skupaj je bil BDP v primerjavi z enakim obdobjem lani realno višji za 1,4 odstotke. Ne bom brala celega članka, da ne bom predolga, ker bi rada še o normirancih povedala. Bom prebrala ključne podatke, rast BDP, ja, je v povprečju EU. Prej smo bili nekaj nad, se strinjam, napovedano je bilo tudi ohlajanje gospodarstva, zmerno ohlajanje gospodarstva in tukaj so številke, ki pokažejo realnost. In to naj vedo državljani in državljanke Slovenije, da to ni laž, da je Slovenija še vedno v povprečju in niti pod povprečjem EU, kjer je tudi marsikatera država članica. Gre za rast izvoza in uvoza. Izvoz se je skupno povečal za 8,4 odstotka, izraziteje pri blagu za 9,3 kot pri storitvah za 9,4. Sedaj je pa, da ne boste rekli, da dajem samo podatke, tiste ki imajo pozitivne trende, ne, v gospodarstvu, v državi so vedno trendi za katere se mora država seveda prilagajati in zato seveda sprejema ukrepe. Jaz upam, da ste toliko ekonomista, da to veste, da mora država vedno iskati ravnotežje med gospodarstvom, med socialno enakostjo in seveda med učinki za katere pričakuje, da jih bo z določenimi ukrepi tudi, da bodo prijeli in tukaj o tem debatiramo. Je prvi padec brez zaposlenosti v tretjem trimesečju, in sicer za 01 odstotka. Dragi državljani, to so realne slike danes na dan 14. 11. In če se vrnem k normirancem. Velikokrat sem že povedala v razpravah, vsak podjetnik, vsak podjetnik, fizična oseba, ki opravlja dejavnost, omejuje se sedaj le deooje, vsak podjetnik ima prosto izbiro kako bo obdavčil obdavčil oziroma kako se bo odločil za obdavčevanje dohodkov. Še enkrat povem glasno, spreminja se meja, prag do katerih dohodkov bo obdavčen z 80 procentnim priznanjem stroškov in od osnove 20 bo obdavčen, pač, s fiksno obdavčitvijo. Še vedno ti isti, prej je gospod Vrtovec razlagal in pokazal oziroma povedal, da espeji oziroma podjetniki, ki so se odločali voditi poslovne knjige na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov, so dali v državni proračun manj kot tisti, ki z normiranimi odhodki. Se pravi, dragi moji, kaj danes govorimo? Da še vedno ti isti podjetniki imajo možnost, imajo možnost dati manj v proračun. Mislim, jaz upam, da ste dobro poslušali kolega Vrtovca, ki ga sedaj tukaj ni, ampak, da še vedno bodo lahko seveda tudi kombinirali med različnimi obdavčitvami in primerjal je Hrvaško in Italijo, glih pravi dve državi. dajte si malo prebrati zadnje novice o Hrvatih, ker mislim, da je naša povprečna plača višja od hrvaške in kateri davki, kaj vse je uvedla ta hrvaška vlada, katere davke

zakompliciran in zelo obdavčen sistem, mislim, da preko 40 procentov za fizične osebe in sedaj celotna opozicija, povejte mi, katera država Evropske unije, mogoče tudi tretje države, obdavčitev dohodkov? Zame je to diskriminatorno do vseh ostalih podjetnikov in se sama borim za gospodarstvo, ker od tam tudi prihajam. obdavčitve, ne poznam države, pa verjemite, ogromno preberem, ne poznam države, ki ima štiri In bi res želela odgovor od vas, da mi jo poveste. In še vedno, ti normiranci, ko govorimo o poenostavitvah, zakon je bil sprejet za normirance prav zaradi tega, da se manjša mala podjetja in in mikro podjetja razbremeni birokracije, ker s tem se tudi strinjam, ampak, ti isti normiranci morajo voditi tudi svoje druge evidence in ti isti podjetniki, ki bodo zdaj padli med dejanske oziroma bom rekla obdavčitev na podlagi dejanskih odhodkov in dejanskih stroškov, bodo še vedno lahko vodili knjige na podlagi enostavnega knjigovodstva, ne dvostavnega, kot to velja, ne vem, za deoo in velike in tako naprej. In vsi ti, vsi ti podjetniki, morajo voditi evidence, bom rekla, debirokratizacije, oprostite, spoštovana opozicija, za vaše podjetnike niste prav nič skrbeli. Kaj ste od debirokratizacije vi uvedli? In mogoče se bom samo še naslonila na nerezidente; glejte, država s tem ukrepom spodbuja vrnitev nerezidentov nazaj v Slovenijo. Za moje pojme, jaz se strinjam, jaz bi danes vsem znižala davčne stopnje, ampak vemo, da država ni tržno podjetje in država ne dela z dobičkom in maržo. Država se, bom rekla, tako, polni, proračun se polni od davkov in dajatev in zato je treba balansirati, da gospodarstvo raste, zmerno raste, da so, bom rekla, primerne obdavčitve in tako naprej. In prav ti nerezidenti, spodbujanje, da se visoko in višje kvalificirana delovna sila vrne v Slovenijo, je to ta sedem procentna olajšava, je spodbuda za vrnitev. Zame to, jaz ne vem, pravniki ali bodo ali ne bodo, ampak so že povedali, to je ukrep, ki, bom rekla, tangira eno interesno skupino za tiste, ki so morali oditi s trebuha za kruha zaradi tega, s trebuhom za kruhom, ki niso imeli

Hvala lepa, spoštovana podpredsednica. Spoštovana državna sekretarka s sodelavkami, kolegice in kolegi! Cenim vašo prisotnost in na nek način sočustvujem, da s strokovnega vidika morate braniti tudi kakšne iracionalne rešitve v tej tako imenovani davčni reformi. Ampak, sem zdaj razmišljal, če Nova Slovenija ne bi vložila teh amandmajev, hvala tistim, ki ste izrazili podporo, potem mi pri tej davčni reformi, torej Zakon o dohodnini, ki je pravzaprav ključen danes, ne bi imeli razprave. Ali si predstavljate, slovenska javnost, slovenski davkoplačevalci, brez razprave pravzaprav na plenarni seji bi zadeva šla skozi, glasovalni stroj bi svoje naredil in mogoče nimam prav, kajne, mogoče soglašate večina s tem, da ni potrebna razprava, da je treba kar glasovati, kar Vlada odloči, to pač mora biti in da pravzaprav parlamentarci itak nimamo pojma, morda tudi kdo tako razmišlja. Res je, to je demokracija, to je demokracija, to je vedno treba povedati, mi smo tempelj demokracije, kajne, to je bilo izvoljeno in to imamo,

Kaj mi bodo nižji davki. On je rekel, da bodo davke povečali. Drži? Drži. In tu je treba reči, da je mož beseda, da je mož beseda in se torej zaradi tega danes nima smisla pritoževati. To je demokracija, to je bilo izvoljeno. Res je, da bodo pač te razprave izzvenele, ko bo odbila ura, ko bodo odbile minute, ki smo jih najavili, ampak kljub temu je treba nekaj opozoriti na neke anomalije, ki so bile zdaj v prejšnji razpravi že tudi nanizane, da če so anomalije, jih bo potrebno v prihodnosti sanirati. Kot opozicija na marsikatero anomalijo opozarjamo mi, drugega orodja nimamo kot, da govorimo, dokler je še svoboda govora kolikor toliko prisotna, dokler nas ne bodo vklenili, in opozarjamo. In potem šele čez nekaj časa pa pravzaprav se zbudi, ker ga je elektrika stresla, tudi premier - elektrika strese in pol se zbudiš, to ni in ugotovi, da pravzaprav opozicija je imela prav, ko je na kakšno zadevo opozarjala. Pa danes ne bom o omrežninah, ker je zdaj Zakon o dohodnini. Obljubljali ste davčno reformo, mi smo pričakovali davčno reformo - ja kako pa naj? Pričakovali smo davčno reformo v polnem pomenu besede. Spet gospod predsednik vlade, ki je najmočnejša politična figura v tej državi, kar dokazuje tudi to, da minister, ki je na nek način branitelj gospodarstva, gospodarske aktivnosti in tako naprej, v vladi pred kamerami sicer nekaj pove, ampak to je bolj tako populistično, na vladi se itak ne sme oglasiti, kolikor imamo informacije iz zaprtih sej vlade. Premier marca lani, marca 2023, citiram: "Cilji so znižati obremenitev dela, povišati obremenitev premoženja". / oglašanje iz dvorane/ Boste. Ampak že danes vam z izračuni lahko pokažem, ampak to zdaj ne smem, ker me bo gospa podpredsednica prekinila, z izračuni vam pokaže, da to ne gre, da se to ne izide. Kakšen davčni svetovalec, ki ga jaz pač imenujem prva velina davčnih strokovnjakov, vam je to že izračunal in lahko preberete, vi, ki malo več berete. Zdaj, skozi davčno reformo se seveda odraža tudi ekonomska politika vlade, te države. Kakšna pa je ta ekonomska politika? Zaskrbljujoča. to ni zraslo na zeljniku Nove Slovenije. Mi tudi beremo, veste, pa spremljamo razni švicarski Mednarodni inštitut za razvoj menedžmenta,

osem mest, kar zadeva konkurenčnost. Kaj nas pa najbolj dol vleče? Ravno vladna neučinkovitost. To pravi in piše ta inštitut, jaz samo berem in samo javnosti sporočam. tisti, ki želi v Sloveniji investirati, ne bo poslušal ne koalicije ne opozicije, ampak takšne lestvice bere. In kar zadeva ohlajanje gospodarske rasti, tukaj jaz pač si ne izmišljujem svojih številk, ampak,

ko smo jesenska napoved, kar potem pa mora seveda vlada upoštevati pri proračunskih dokumentih, pa smo že na 1,5 procenta. To je bilo izmerjeno, napovedano kakšna dva meseca nazaj. Vmes se je marsikaj zgodilo,

spremembe, če hočete. Samo v zadnjem tednu, kar se je zgodilo, popoln politični preobrat v Združenih državah, izgubila je ideologija, zmagala je ekonomija. V Nemčiji se je sesula vlada; Nemčijo izpostavljam samo in izključno zaradi tega, ker je pač naš najpomembnejši ekonomski partner. Torej, od razbremenitve dela ta reforma ne prinaša nič, popolnoma nič. Zakon je sprejet brez socialnega dialoga. Zakon škodi, škodi malim podjetnikom v času, ko se gospodarstvo ohlaja. Normiranci plačajo več davka kot običajni samostojni podjetniki. Vi se hvalite - kolega Vrtovec je res povedal podatke iz Fursa, si jih ni sam izmislil -, vi na nek način pravite, da pa vendar normiranci naj vodijo enostavno knjigovodstvo. Saj, normalno je, da k temu na nek način navajate, da pač se vsak naj davčno optimira, kdor pač lahko, ampak če vodiš knjige, pomeni, da imaš dodatno birokracijo. Ne bom zdaj problematiziral dodatnih obremenitev, ki jih ta davčna reforma prinaša. Dovolj je že sedem milijard in pol dodatnih obremenitev do leta 2028, kar je sprejela ta vlada. Sedem milijard in pol! Kar seštejte finančne učinke, finančne posledice posameznih zakonov, ki ste jih sprejeli! mesec pa pol nas loči od tiste, boljše dohodninske zakonodaje, če bi ostala naša dohodninska naša dohodninska zakonodaja, naš Zakon o dohodnini, vi ste ga izključno iz kljubovalnosti zrušili. Čez mesec in pol bi imeli že splošno olajšavo 7 tisoč 500 evrov, kar bi se močno poznalo pri neto plači, tudi pri potrošnji in tako naprej in tako naprej, ne bi država bankrotirala, vsi bi imeli več, vsi. Torej, Golob je vzel s to ukinitvijo naše dohodnine vsem, zdaj s to plačno reformo, če bo ratala - upam, da bo, no -, bo dal samo svojim. In kaj ta davčna reforma prispeva h konkurenčnosti? Nič oziroma če sem bolj točen, konkurenčnost bo zaradi tega ponovno padla. To, da so tukaj v Zakonu o dohodnini instrumenti, ki ki bi naj najboljše kadre privabili nazaj v Slovenijo. Priljubljen instrument, všečen instrument.

pa je to Ustavno sodišče vrglo. Tu gre pravzaprav za neko analogijo, ampak pustimo, jaz nisem ustavni sodnik, še manj Ustavno sodišče. In Ustavno sodišče bo reklo, ali je ta rešitev v skladu z ustavo ali ni. Slišal sem tam mojega prekmurskega kolega iz SD, ki se je trudil za to, da bi delavcem migrantom nekoliko olajšali situacijo, dohodninsko. Zanimivo, Vlada je šla proti delavcem migrantom, proti; hvala bogu, je zdaj prevladala zdrava pamet v celotni koaliciji. Tudi mi smo na odboru to podprli, da ostaja zadeva takšna, kot je danes, bo tudi jutri oziroma po uveljavitvi

skupine petih delodajalskih organizacij in zbornic, kar pomeni, da nismo tu kar neki posamezniki, ki

iz leta 2014, ko smo to naredili skupaj s takrat še slovensko ljudsko stranko, ki je bila takrat še v parlamentu, zdaj žal ni več. Ampak to je bil sistem, ki je deloval in tukaj mi vidimo, brez zamere kolegice in kolegi iz Svobode in ostali iz koalicije, to kar delate pravzaprav je na podlagi ideologije, ko zaostrujete zadeve na področju normirancev. Zakaj? Zato, ker je to v bistvu nadaljevanje svete vojne proti zdravnikom, nisem edini, ki je do tega spoznanja prišel, tudi strokovna javnost bo to potrdila in potrjuje. Danes nihče še ni govoril, pa samo z enim stavkom se dotaknem športnikov: kako vsi plešemo in dejanske plese okrog njih, ko dosegajo dobre rezultate in so zelo dobra diplomacija, slovenska. Te Te določbe, glede normirancev bodo še najbolj prizadele med drugim seveda tudi športnike, ki kot normiranci delujejo v klubih. Čudno, da se kakšna športna organizacija ni oglasila ali pa je to šlo mimo mene. Ne bom vam prebiral tega amandmaja, dokaj obširno obrazložitev smo napisali. Zdaj opozarjamo, vem, da ne bo sprejeto, vem, vi boste to zgazili, kljub temu, da javnomnenjske ocene koalicije in vlade strmoglavljajo; ni še dno, dno šele pride. Ampak da bi vsaj majčkeno prisluhnili opoziciji, bi bilo zelo dobro za vas, tako glede davčne reforme, ki to ni, kakor tudi glede proračunskih dokumentov. Bilo bi dobro za vas, za vas govorim, da bi vsaj kakšen amandma v proračunu bil sprejet. Ampak kakorkoli že, to je demokracija, to je bilo izvoljeno in bo pač treba potrpeti do naslednje vlade, do naslednje desnosredinske vlade, ko bomo ustvarili boljše okolje za tiste, ki ustvarjajo, ki delajo, da bodo lahko financirali tudi socialno državo - ja, nikoli to ne pozabim reči -, da bomo dejansko realizirali model socialno tržnega gospodarstva, to je naš cilj in da se bo tudi v Sloveniji splačalo delati. To zdaj govorijo tudi Nemci, ker se tudi tam očitno, ker so imeli levo vlado, ne splača delati tudi pri nas se ne splača delati in to, gospe in gospodje, moramo obrniti, tako da se bo v Sloveniji delo splačalo,

Besedo ima kolegica Andreja Živic, nato kolega Kosi, ker ste se prvi prijavili. Izvolite. Hvala lepa. Ja, jaz se bom dotaknila še malo besed opozicije, konkretno obeh kolegov Horvata. Najprej je rekel, da si predstavljate državljani danes dobro, da ste NSi vložili amandma, če ne razprave ne bi bilo, ampak jaz bom zdaj pa malo povedala. Ne poznam vseh členov na pamet, ampak najprej je bila opravljena splošna razprava o davčnem paketu, paketu, potem je bila na odboru in jaz mislim, da smo ure in ure govorili o tem, ne samo populistično, želeli smo povedati, kaj se rešuje. Da je paket razen dviga DDV na sladke pijače davčno nevtralen, da smo poskušali vse, male in mikro podjetja izvzeti iz tega, da ni dodatnih obdavčitev, da je samo omejitev praga. Jaz verjamem, marsikdo bo mogel zdaj seveda voditi poslovne knjige na podlagi dejanskih odhodkov in prihodkov, ampak ne tako populistično in tragično ljudem razlagati, kaj vse mi obdavčujemo.

med 60 in 80 evrov letno, gospodje. Ne govorimo o 6 tisoč, ne 8 tisoč, med 60 in 80 evrov na letni ravni razlika do plačila in to ni pomenilo obdavčitev subvencije, ampak samo del osnove se je dodajal. In mogoče se bom dotaknila še dveh zadev, ko je kolega govoril o nekem merjenju vladne učinkovitosti. Jaz bi rada samo vprašala kolega Horvata, kaj za vas je sploh učinkovitost? Zakaj? Ker jaz sem brala dosti podjetniških raziskav, med njimi tudi, kako se ocenjuje Gazele. In ne mi zameriti vse tiste gazele, ki so bile ocenjene, ne vem, kot ne vem kakšna hitro rastoča podjetja, jaz jih poznam več kot 90 procentov, danes niti eno več ne obstaja. Ne mi zameriti. Na take fore jaz ne padam več. Mislim, je treba vedeti malo več podatkov, kaj se meri, kdo je od zadaj, kdo je plačnik in tako naprej, o tem sicer ne bi razpravljala, ker danes ni tudi tema. In omenjali ste srednji sloj in zdaj bom prav malo politična. Kaj je za vas srednji sloj? Je poslanska plača, vodja poslanske, največje opozicijske stranke, dodatek za vodja poslanca, dodatek, ne vem, če si še predsednik ali podpredsednik odbora in zbira donacije za plačilo sodnih stroškov. Dragi podjetniki, tega ne podpiram in nikoli ne bom. In tudi dolgotrajna oskrba, Zakon o dolgotrajni oskrbi je bil narejen na eni takih osnov razmišljanja, donacije podjetij. Dragi podjetniki, na te fore jaz ne padam.

Jaz vam zdaj nimam časa razlagati, kako mednarodni inštitut, švicarski inštitut za razvoj menedžmenta, po katerih kriterijih, mislim pa, da jih je več kot 200. Kaj je učinkovitost vlade, si tam preberite, ali vam pa jaz priskrbim literaturo tekom dneva, vam jo dostavim. Okej. Jaz v srednjem sloju nisem govoril. Vse kar sem pa govoril, pa so številke preimenovanega inštituta, Umarja in tako naprej. In to, da tako krčevito zagovarjate vaše rešitve, to se vam ne bo dobro obrestovalo na naslednjih volitvah.

ker sem bil zadnjič opozorjen na to. Zdaj, kaj pa govori neresnice predsednik Vlade, pa ne bi o tem debatiral, ker imamo premalo časa, če bi šel vseskozi. Dejstvo je, da neresnice, ki jih govori predsednik Vlade, to tudi v velikih medijih pišejo, je danes realnost. Kaj vse, ne bom o tem, ker ni danes te predmet zakona. Dejstvo pa je, prej je kolegica govorila o primerjavi s Hrvaško. Časnik Delo sicer iz lanskega leta, govori pa nekoliko drugače. Govorili ste, kako so Hrvaška obdavčena, hrvaške plače opazno manj obdavčene kot slovenske. Davčne spremembe na Hrvaškem so usmerjene predvsem v razbremenitev plač, pri čemer so hrvaške že zdaj plače obdavčene manj kot v Sloveniji. In potem vi govorite, kako je pa Hrvaška zelo obdavčeno. Zdaj beremo mislim, da enako in da berem prav. Hrvaška je manj obdavčena. In o tem, kar je kolega Horvat govoril o tem švicarskem inštitutu, padli smo na lestvici konkurenčnosti. In glavni vzrok je vladna neučinkovitost. Točno tako navajajo. In kaj vladna neučinkovitost je pa prav to in bom šel na to, torej, da o teh davkih. Predsednik Vlade 13.40** (nadaljevanje) potem pa danes dobim podatek, kako je, BDP raste manj kot v Evropski uniji. Predsednik Vlade govori, kako nam pada zaposlenost, pa se dejansko zvišuje. To je realnost. Zdaj, če je kolegica, vi sanjate skupaj s predsednikom, potem se pa zbudite. Realnost je drugačna. Dan za dnem poslušamo zgodbe, kako podjetja zapirajo obrate, ljudje pošiljajo na cesto in selijo proizvodnjo kam? Madžarska, Hrvaška in tako naprej.

Dejstvo je, da postajamo v Sloveniji premalo konkurenčni. So podjetja, ki financirajo. Podpir... Včeraj sem se razveselil, ker v moji občini je bila podpisana pogodba o investiciji 70 milijonov s strani Palfingerja, je gospod Han podpisal in ko je predsednik Vlade govoril o tem, kako imamo rekordne dobičke, rekordne dobičke v Sloveniji imajo energetska in farmacevtska podjetja. Energetska podjetja, ki služijo bajne denarje na podlagi tega, da boste pa sedaj gospodarstvenike in pa vse ostale državljane in državljanke bremenili z večjimi omrežninami, da bomo torej mi plačevali omrežnine, medtem, ko bodo pa oni bajne denarja služili na podlagi prodaje elektrike. To je realnost. Zato ta davčna reforma ne gre v pravo smer. S to davčno reformo ste šli, zmanjšali torej te zneske normirancem, ker očitno so normiranci tisti bav bav največja škoda državi. Torej normiranci so zdaj tisti, ki nekako najmanj nudijo v davčno blagajno, ampak davčna reforma more biti tista, ki bo učinkovita, ki bo spodbudila gospodarsko rast, ki bo spodbudila večje trošenje denarja in večje prihodke v državno blagajno. Ampak vi se niste s to davčno reformo, kot sem že prej povedal, reševali problemov, torej, da ne bodo zastarali davčni dolgovi, da ne bodo barantali z gotovino, milijonskimi zneski, ampak vi ste se torej s tem spravili na tiste, ki pa dejansko delajo. Torej, predvsem na popoldanske s. p.-ji, ki v svoji službi še hočejo nekaj dodatno zaslužiti, ki so delavni, ki so marljivi in ki bi s tem radi prispevali tudi v davčno blagajno, da bodo potem tisti, ki pa nočejo delati in zelo dobro živijo na podlagi sociale, še imeli še boljši status.

Hrvaška. Jaz upam, da ste se dobro slišali. Hrvaška. Sicer so podatki iz preteklega leta, ampak gospod jaz bi si lahko tudi razpravo na tak način naštimala, da bi dajala vse najlepše podatke preteklega leta in dejansko stanje, kar je danes. Ne, tega si ne bom dovolila, naj vidi, naj čuje javnost, kako prepričujete ljudi, da ta Vlada slabo dela, na podlagi kakšnih podatkov, kaj primerjate. Jaz sem tudi prej realno povedala, brezposelnost za 0,1 odstotek, sem povedala pozitivne trende, sem povedala negativne trende, sem povedala realnost. Dajmo malo lepše gledati in mogoče še podatke za Hrvaško; če preračunamo prevoz in prehrano v Sloveniji, ki ni obdavčena z nobenim davkom, ena redkih držav, ki nima obdavčitve, smo konkurenčni po neto plači v marsikateri državi članici EU. Sami vemo, delovni migrantje imajo v Avstriji obdavčene vse dohodke oziroma baje tri, trije in če danes greste pogledati in primerjati podatke s Hrvaško, danes, mislim da sem imela nekje tudi ta podatek, je s prevozom in malico, ko prejme zaposleni, smo nekje med najkonkurenčnejšimi po obdavčitvi. Hvala lepa. Odpiram novi krog prijav, ker ste mi že izrazili interes, prosim za prijave. Besedo ima kolega Gladek, izvolite. hvala lepa še enkrat za besedo. Saj se nisem mislil oglasiti, ampak je, mi je bila razprava kolegice iz koalicije zelo zanimiva oziroma je pokazala ves odnos

denarna sredstva za povračilo določenih stroškov, to mislim, da se pri vas čisto nič ne tiče. Vsak lahko zbira, vsak lahko naredi dražbo. V končni fazi mislim, da je to najmanj nekorektno. Zdaj pa kar se tiče gazel, Zdaj, kolegica je rekla da, da ima svoje mnenje o slovenskih gazelah, ki itak vse propadejo, ker je to brez veze. Zdaj vam pa jaz, na Wikipediji sem na hitro pogledal pa vam povem nekaj firm, ki ste jih zdaj s tem svojim nastopom užalili,

Dewesoft, ki ga vedno damo za vzor, vi ga pa tukaj zaničujete, ker je bil gazela od leta 2009. Mikrografija iz Dolenjske. Vam še kakšnega povem. Blažič robni trakovi, uspešna zgodba. In tako naprej. Skratka po drugi strani pa zdaj zakon spreminjamo, v katerem bomo pa dali določene možnosti za izplačilo oziroma za lastniški delež pri startupih. Podobna zgodba - koliko pa startupov bom rekel crkne po domače? Ampak jaz jih ne podcenjujem, zato ker ljudje poskušajo, iščejo svojo priložnost in v zahodnem svetu je itak normalno, da moraš nekajkrat propasti, da se potem dozoriš in pelješ neko zgodbo naprej, ampak to, kar ste vi rekli, kar se

Jaz sem želela s tem samo povedati, da so zelo nerealne primerjave, nerealne, nerealni, bom rekla, mogoče strokovnjaki, ki so se s tem ukvarjali in da marsikdo je to izkoriščal. Daleč od tega pa, da koga žalim, da s kom koga primerjam, daleč od tega. Hvala lepa. Želi še kdo razpravljati pri amandmaju k 11. členu? Ugotavljam, da ne, zato zaključujem razpravo. V razpravo dajem 17. člen ter amandma Poslanske skupine NSi. Želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da ja. Prosim za prijave, se morda še kdo prijavi. Kolega Horvat, izvolite, imate besedo. Hvala lepa, gospa podpredsednica. Prej sem pozabil razložiti, da me čudi, ne spomnim se v zadnjih 20 letih, da na drugi obravnavi kakšnega pomembnega davčnega zakona ne bi bilo razprave. In je ne bi bilo, če ne bi Nova Slovenija vložila amandmajev. To sem mislil samo malo pobrskati po spominu. Torej amandma k 17. členu čisto na kratko. Seveda smo prisluhnili tudi v tem primeru skupini petih delodajalskih organizacij in zbornic. Mi se strinjamo z oceno, da je diskriminatorno razlikovati davčne zavezance glede na rezidentski status, zato naj posebna olajšava v višini 7 odstotkov prejete plače oziroma nadomestila plače velja za vse davčne zavezance, ki izpolnjujejo pogoje davčnega rezidentstva višine plače, dogovorjene s pogodbo o zaposlitvi, in starostne omejitve. To gotovo ne bi bilo v nasprotju z Ustavo, kar nenazadnje opozarja Zakonodajno-pravna služba na to rešitev, ki jo boste sprejeli

in dajemo neko rešitev, ki je spodbudna. To sem pa se naučil, da davki morajo biti tudi spodbudni.

še izpostavila predlog, ki sem ga pozabila omeniti v svoji uvodni predstavitvi, torej predlog, da se na današnji seji opravi tudi tretja obravnava predloga zakona. Kar se tiče amandmaja Nove Slovenije, vezanega na povišanje praga za vstop in izstop iz sistema normirancev, in prehodne določbe v smeri podaljševanja prehodnega obdobja, moram povedati, da Vlada tega predloga ni podprla, saj pomeni pomemben odmik od cilja predloga, kot ga je predlagala Vlada, cilja sprememb normiranih odhodkov, ki je bil predvsem v tem, da se sistem približa osnovnemu namenu, zaradi katerega je bil postavljen, torej administrativna razbremenitev za zavezance začetnike, za zavezance z manjšimi obsegi poslovanja, torej za tiste, ki razmišljajo o vstopu v podjetništvo in začenjajo prve negotove korake, povezane z raznovrstnimi tveganji in težavami. Na teh začetnih korakih v podjetništvu razbremenimo administrativne obremenitve, povezane z vodenjem poslovnih knjig, z zbiranjem računov, kar si seveda zavezanci potem z rastjo prihodkov lahko veliko lažje privoščijo. Cilj tega, te predlagane spremembe, je bil torej predvsem pravična porazdelitev bremen, večja davčna enakost med zavezanci, ki opravljajo dejavnost v sistemu dejanskih prihodkov in odhodkov z zavezanci, ki opravljajo dejavnost v sistemu normiranih odhodkov, predvsem pri večjih obsegih poslovanja, ker seveda so spodbude za izbiro pri večjih obsegih poslovanja za izbiro sistema normiranih odhodkov v bistveno manjši meri povezane z administrativno obremenitvijo in v veliko večji meri z iskanjem ugodnejše davčne obravnave. S tem se seveda sistem oddaljuje od enega osnovnih načel davčne obravnave, pravične porazdelitve bremen, poveča distorzijo, pomembno poveča tveganje distorzij na trgu dela in povečuje negativne učinke na sisteme socialnih zavarovanj, socialne varnosti in prakse. Torej, kot sem že rekla, na trgu dela sistem normiranih odhodkov je prevladujoč, 58 procentov zavezancev je vključenih v ta sistem, v primerjavi s 14 odstotki ob uveljavitvi tega sistema. Davčna obravnava je torej za zavezance ob istih obsegih, primerljivih obsegih dejavnosti in ob istih stroških, dejanskih odhodkih, ki v primeru, da so ti nižji od normiranih odhodkov, bistveno ugodnejša za zavezance, ki so vključeni v sistem normiranih odhodkov, kar izkazujejo tudi podatki: kar 87 odstotkov vseh zavezancev, ki opravljajo dejavnost informacijske in komunikacijske dejavnosti, je vključenih v sistem normiranih odhodkov, zavezancev v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih in skoraj 80 odstotkov zavezancev v kulturnih, razvedrilnih in rekreacijskih dejavnostih, kjer je seveda obseg dejanskih stroškov, dejanskih odhodkov po naših ocenah nižji od normiranih odhodkov. Zavezancem smo želeli olajšati prehod v nov sistem tudi s prehodnim obdobjem, kjer je najbolj pomembno to, da vsi zavezanci, ki so danes vključeni v sistem normiranih odhodkov, v sistemu tudi ostanejo in potem se v roku dveh let tudi pride do prilagoditve na te nove obsege. Glede drugega amandmaja se bom pa oglasila... Lahko že zdaj. Vlada ne podpira niti drugega amandmaja, ki ga je vložila Nova Slovenija, ki pa je vezan na širitev olajšave za nove rezidente. Predlagana rešitev namreč

Ukrep je bil že v izhodišču torej ciljno naravnan, z njim smo želeli nasloviti tudi v skladu s priporočili Umarja povečevanje obsega, povečevanje pomena, povečevanje konkurenčnega okolja za dejavnosti s potencialno visoko dodano vrednostjo, ki seveda v podporo rasti in povečevanju te dodane vrednosti potrebuje visoko kvalificirane kadre, ki jih je v Sloveniji premalo, jih ni na razpolago dovolj za vse načrte, ki jih ta podjetja imajo in to bistveno vpliva na njihovo odločitev ali s to svojo visoko tehnološko dejavnost, visoko dodano vrednost, vrednostjo ohranjati in razvijati v Sloveniji ali iskati poslovne priložnosti v tujini. Tudi davčni, davčna obravnava za privabljanje tujih kadrov predstavlja pomembno konkurenčno prednost za podjetja v Sloveniji. V tem primeru sledimo zgledu peščice evropskih držav, ki so podobno olajšavo že uvedle, ker so prepoznale vrednost tujih visoko kvalificiranih kadrov, ključnih ključnih kadrov, za katere se države že danes čedalje aktivneje potegujejo na globalnih trgih za podporo svojim razvojnim aktivnostim. Na očitke o morebitni ustavni spornosti predlaganih sprememb smo že odgovarjali. V vsakem primeru je dopusten odstop od ustavno zagotovljenega načela enake enake obravnave v primeru, da se z ukrepom naslavlja specifične cilje in ali nam je uspelo te specifične cilje v predlogu zakona tudi ustrezno obrazložiti bo odločalo Ustavno sodišče. Mi seveda verjamemo in smo prepričani, da smo te cilje ustrezno opredelili in tudi tem ciljem ustrezno prilagodili vsebino ukrepa. Pobude glede davčne razbremenitve dela. Tudi na te pobude smo že večkrat odgovarjali. Vlada se je zavezala, da bo do konca letošnjega leta pripravila izhodišča, tako na področju razbremenitve dela, kot na področju obdavčitve premoženja, pri čemer pa je pomembno se zavedati, da glavnina obremenitve dela ne izhaja iz davkov iz davčne obremenitve iz dohodnine, ampak da približno tri četrtine do 80 procentov te obremenitve predstavljajo prispevki za socialno varnost, ki pa niso prihodek integralnega proračuna s katerim država prosto razpolaga, ampak so se iz teh prispevkov financira, v celoti financira nivo in obseg pravic, ki jih imamo vsi v sistemih socialnih zavarovanj, prihodkov, v višino, v stopnje torej, prispevkov, ki bi imel za posledico zmanjšanje obsega zbranih sredstev iz tega naslova bi seveda narekoval resen razmislek o krčenju teh obstoječih pravic, ki jih imamo, ali pa o iskanju dodatnih virov, seveda v obliki dodatnih obremenitev, dodatnih davkov ali prerazporeditev porabe, obstoječe porabe, da bi se dodatna sredstva lahko namenila za financiranje enakega obsega pravic. Bili so tudi podani strahovi, očitki, iskanje vzrokov za razmišljanja podjetij in posameznikov za selitev v tujino. Pri tem bi rada izpostavila, da tudi v tem primeru davčna politika ni edini razlog za razmišljanja podjetij o selitvi v tujino, je lahko pomemben razlog, ampak na takšno pomembno odločitev vpliva še veliko drugih dejavnikov, kot je sistem šolstva, sistem infrastrukture, prometne povezljivosti in ostalih oblik pogojev za bivanje in ostale oblike, ki vplivajo na konkurenčnost nekega okolja za bivanje in delo. In morda samo kot zanimivost, velikokrat se izpostavlja, da je Slovenija med državami OECD na sedmem mestu po obremenitvi po obremenitvi dohodka samske osebe pri povprečni plači. To seveda drži. Je pa zanimivo se ob tem zavedati, da imajo višjo obremenitev dela kot Slovenija, višji davčni primež

kar nedvomno nakazuje in potrjuje tezo, da obremenitev dela ni bistveni dejavnik, ki vpliva na odločitev posameznikov za iskanje kariernih priložnosti v tujini. In podobno bi samo izpostavila tudi podatek o obdavčitvi pravnih oseb, davku na dohodek pravnih oseb, kot enemu od ključnih dejavnikov konkurenčnosti gospodarstva, ki naj bi tudi vplival na razmisleke ali ohraniti dejavnost v Sloveniji ali jo seliti v tujino. Tudi z začasno povišano stopnjo DDPO na 22 procentov se Slovenija uvršča v povprečje evropskih držav. Povprečje evropskih držav po zadnjih podatkih, torej stopnje DDPO je bilo 21,2 procenta. In višjo stopnjo ali enako stopnjo kot 22 odstotkov, torej, kot imamo po novem v Sloveniji, ima po zadnjih podatkih kar 12 držav EU, med njimi Belgija, Danska, Nemčija, Grčija, Španija, Francija, Italija, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Avstrija in Portugalska. Še pomembnejši podatek kot statutarna oziroma zakonsko določena stopnja davka na dohodek pravnih oseb pa je efektivna davčna stopnja. Za Slovenijo je značilen ugoden sistem davčnih olajšav, ima za posledico, da je efektivna davčna stopnja bistveno nižja od statutarno določene. Na tem področju pa se Slovenija uvršča v drugo polovico evropskih držav, torej naša efektivna davčna stopnja je za 1,5 odstotne točke nižja od povprečja Evropske unije in kar 15 evropskih držav ima povprečno efektivno davčno stopnjo višjo kot je v Sloveniji, najvišja v Španiji, sledijo Nemčija, Francija, Italija in Malta.

Besedo dobi gospod Jožef Horvat, izvolite. Hvala lepa gospod podpredsednik! Gotovo si vsi želimo eno takšno davčno in poslovno okolje, da bi čim več ljudi navduševali, stimulirali za podjetniško pot. Zato smo v Novi Sloveniji tudi vedno zagovarjali, da bi neke osnove podjetništva kot predmet že pravzaprav moralo do tega moralo priti že v osnovni šoli, da ne govorim o finančnem izobraževanju in tako naprej. Ampak, če želimo, kar je gospa državna sekretarka povedala, in se strinjam, če želimo nekaj stimulativnega za tiste, ki vstopajo na podjetniško pot, da bi jih stimulirali, da bi jih naredili bolj korajžne, potem je tukaj rešitev zelo enostavna, ki jo bomo vpeljali v naslednji desnosredinski Vladi in to so davčne počitnice, davčne počitnice. To smo imeli v planu, vendar je prejšnja vlada bila manjšinska, to morate vedeti. Uvedli bomo tudi to, da bomo popravili krivice, ki se danes dogajajo upokojencem. Ja, upokojencem se dogajajo krivice zaradi tega, ker tam imamo kapico, nimamo pa razvojne ali pa socialne kapice, ki so nekatere države, ja, tudi Hrvaška, o kateri je bilo že govora, so že tudi uvedle. Prej je bilo govora, da naj povem, čeprav nisem o tem razpravljal, kdo in kaj je srednji sloj. Srednji sloj, zdaj sem malo ciničen, srednji sloj je tisti, ki mu še lahko vi nekaj vzamete in ga potem dokončno uničite. Saj itak smo, spet Ginijev koeficient, preberite si kako se meri, kaže na to, da smo najbolj egalitarna družba vsi enaki, vsi revni. In ko smo z našo dohodnino želeli izboljšati neto plače, so sindikati, in tudi Luka Mesec in ostali, so blazno ropotali, da bomo z 800 milijoni bankrotirali državo. Kolegice in kolegi, zdaj, ko je pod to Vlado Golobov proračun, če smem tako reči, v zadnjih v zadnjih treh letih, iz 13 13,7 milijard so odhodki šli na 17 milijard, za 3,3 milijarde več odhodkov v treh letih, zdaj pa je vse okej. Zanimivo? (nadaljevanje) seveda, očitno v tem, da bi mi dali vsem, vi pa bi radi dali samo svojim - hashtag kolesariat.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 V razpravo dajem 24. člen ter amandma Poslanske skupine Nove Slovenije. Želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da ne.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 s****prekinjeno 2. točko dnevnega reda**, **to je s tretjo obravnavo predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku v okviru rednega postopka.** Predlog zakona je v obravnavo Državnemu zboru predložila Vlada. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavnici Vlade magistri Katji Božič, državni sekretarki na Ministrstvu za finance. Izvolite. Najlepša hvala, spoštovani predsedujoči. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Dovolite mi, da kratko predstavim poglavitne vsebine predloga novele Zakona o davčnem postopku. Zakon o davčnem postopku je sistem procesnih pravil, po katerih se morajo ravnati davčni organi in zavezanci za davek pri obračunavanju, odmeri, plačevanju, vračilu, nadzoru in izvršbi davkov, Predlog novele uresničuje odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki se nanaša na ureditev pravnih posledic ugotovljenega nedovoljenega davčnega izogibanja in dopolnjuje prenos nekaterih določb direktive o upravnem sodelovanju na področju obdavčenja in direktive o mehanizmih za reševanje davčnih sporov v Evropski uniji. V predlogu zakona se poleg tega določajo tudi postopkovna pravila, ki jih narekujejo spremembe Zakona o dohodnini. Predlog zakona izboljšuje določila davčnega postopka z namenom, da se zagotovi transparentno, učinkovito in pravilno izvajanje v praksi ter omogoči lažje in hitrejše uveljavljanje pravic in pravnih koristi zavezancev za davek. nadaljevanju izpostavljam nekaj pomembnejših predlogov. S predlogom se bistveno skrajšuje rok, v katerem mora davčni organ izdati zavezujočo informacijo. In sicer šestih mesecev na največ tri mesece od prejema popolne vloge. S predlagano spremembo se poenostavljajo postopki v zvezi z obračunavanjem dohodnine in prispevkov za socialno varnost od dohodkov, ki jih zaposleni prejemajo od tujih, delodajalcem povezanih podjetij ali od podjetij v tujini. Z novim 74 a. Členom, ki sledi odločitvi Ustavnega sodišča Republike Slovenije o načinu izvršitve njegove odločbe. Se urejajo pravne posledice za prehodna dejanja davčnih zavezancev ter za že izdane upravne akte davčnega organa v primeru kadar se naknadno, torej po tem, ko je že bila izvedena obdavčitev, ugotovi nedovoljeno davčno izogibanje oziroma zloraba predpisov ter se v zvezi z istimi upoštevnimi gospodarskimi dogodki davčnem nadzoru ugotovi drugačna davčna obveznost. Za te primere se uvaja solidarno odgovornost plačnika davka in osebe, ki je prejela neupravičeno davčno korist s sklenitvijo navideznega pravnega posla. Davčni organ bo po predlagani ureditvi preko sistema e davki vroča vse dokumente v vseh davčnih zadevah, tudi tistim davčnim zavezancem fizičnim osebam, ki bodo predložili davčno napoved ali drugo vlogo v elektronski obliki preko tega sistema, če se bodo hkrati oziroma ob vložitvi vloge prijavili v sistem. E Davki, predlaga se črtanje možnosti odloga plačila davka za čas do dveh let, saj veljavna ureditev ne dosega namena, ki se kaže v lažjem plačilu davčnih obveznosti oziroma reševanju finančnih težav davčnih zavezancev. Predlaga se podaljšanje roka za podajo pripomb na zapisnik, ki ga sestavi davčni organ po opravljenem davčnem inšpekcijskem nadzoru poleg tega za upoštevanje novih dejstev in dokazov, predloženih po izdaji zapisnika v skladu s predlagano ureditvijo ni več pogoja, da morajo obstajati pred izdajo zapisnika. Predlagani spremembi izboljšujeta pravno varnost zavezancev za davek v davčnem inšpekcijskem nadzoru. Čeprav so bile predstavljene zgolj nekatere poglavitne rešitve predloga zakona, naj ob koncu poudarim, da to nikakor ne zmanjšuje pomena ostalih, na videz sicer vsebinsko manjših, vendar zato nič manj pomembnih predlaganih sprememb. Te zasledujejo poenostavitev postopkov in učinkovitost pobiranja davkov ter **27. TRAK: (VP) 14.10** hkrati pa zagotavljajo jasnost in predvidljivost davčnega postopka, kar krepi pravno varnost davčnih zavezancev. Predlog zakona prinaša pomembne koristi za davčne zavezance in davčni organ; predlagamo, da se na današnji seji opravi tretja obravnava in predlagamo tudi, da zakon, predlog zakona podprete. Najlepša hvala. Hvala. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za finance. Za predstavitev poročila odbora dajem besedo podpredsedniku gospodu Tinetu Novaku. Izvoli. Predsedujoči, hvala za besedo. Spoštovane poslanke in poslanci in vsi ostali prisotni. Odbor za finance je na 53. nujni seji 25. 10. 24 obravnaval Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku, ki ga je v Državnem zboru v obravnavo in sprejetje predložila Vlada. Državni zbor je na 84. redni seji 10. 10. 2024 sprejel sklep, da je predlog zakona primeren za nadaljnjo obravnavo. Odboru je bilo posredovano gradivo, objavljeno na spletnih straneh Državnega zbora. Predstavnica Ministrstva za finance je predstavila poglavitne cilje in rešitve predloga zakona. Pojasnila je, da je predlog zakona sistem procesnih pravil, po katerih se morajo ravnati davčni organi in zavezanci za davek pri obračunavanju, odmeri, plačevanju, vračilu, nadzoru, izvršbi Poglavitni cilj predloga zakona je uskladitev Zakona o davčnem postopku z odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije in pravnim redom Evropske unije. V nadaljevanju je izpostavila nekaj poglavitnih rešitev predloga zakona. Institut zavezujoče informacije zavezanec, zavezancem za davek omogoča vnaprejšnjo pridobitev informacij o davčni obravnavi nameravanih aktivnosti. S predlogom zakona se bistveno skrajšuje rok, s katerim mora davčni organ izdati zavezujočo informacijo. S predlogom zakona se za delodajalca, davčnega zavezanca in davčni organ poenostavljajo postopki v zvezi z obračunavanjem dohodnine in prispevkov za socialno varnost ter dohodkov v zvezi z delovnim razmerjem, ki jih zaposleni prejemajo od tujih delodajalcev, povezanih podjetij ali od podjetij v tujini, h katerim so bili zaposleni napoteni na delo s strani svojega formalnega delodajalca v Sloveniji. Z novim 74.a členom, ki sledi odločitvi Ustavnega sodišča Republike Slovenije, se urejajo pravne posledice za prehodna dejanja davčnih zavezancev ter za že izdane upravne akte davčnega organa v primeru, kadar se naknadno, torej po tem, ko je že bila izvedena obdavčitev, ugotovi nedovoljeno davčno izogibanje izogibanje oziroma zloraba predpisov ter se v zvezi z istim upoštevanjem, upoštevanimi gospodarskimi dogodki v davčnem nadzoru ugotovi drugačna davčna obveznost. Za te primere se uvaja solidarno odgovornost plačnika davka osebe, ki je prejela neupravičeno korist s sklenitvijo navideznega pravnega posla oziroma zaradi nedovoljenega davčnega izogibanja ali zlorabe predpisa, ter vsake druge osebe, s katero iz objektivnih okoliščin izhaja, da je vedela oziroma bi morala vedeti, da sodeluje pri transakcijah, katerih namen je izogibanje plačilu davčnih obveznosti. Predlagana ureditev, na podlagi katere bo lahko davčni organ do vročitve odločbe o pritožbi zoper odmerno odločbo odložil davčno izvršbo tudi na zahtevo davčnega zavezanca pod pogojem, da bo ta hkrati s pritožbo zoper odmerno odločbo predložil ustrezen instrument zavarovanja. Predlog zakona prinaša črtanje možnosti odloga plačila davka za čas do dveh let in zožitev obveznega zavarovanja izpolnitve davčne obveznosti, in sicer samo na primere, ko je pričakovana obveznost, ki presega 50 tisoč evrov, ugotovljena v davčnem nadzoru. S predlogom zakona se podaljšuje rok za podajo pripomb na zapisnik, ki ga sestavi davčni organ po opravljenem davčnem inšpekcijskem nadzoru. Zasleduje pa se tudi tudi poenostavitev postopkov učinkovitosti pobiranja davkov ter s tem varstvo javnih koristi, kateri pa zagotavlja jasnost in predvidljivost davčnega postopka ter krepi pravno varnost davčnih zavezancev. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je dejala, da je predlog zakona preučila z vidika njegove skladnosti z ustavno pravnim sistemom in zakonodajno-tehničnega vidika in dala pisno mnenje. Z vloženimi amandmaji poslanskih skupin koalicije so bili bistveni pomisleki ustavnopravne, ustavnopravne narave in druge pripombe iz mnenja Zakonodajno-pravne službe ustrezno upoštevani oziroma so dana pojasnila predlagatelja. V razpravi so v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke **28. TRAK (VI) 14.15** (Nadaljevanje) poudarili, da predloga zakona ne bodo podprli. Odbor je sprejel amandmaje poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica. Odbor je v skladu s 128. členom Poslovnika Državnega zbora glasoval o vseh členih predloga zakona ter jih sprejel. Na podlagi prvega odstavka 133. člena Poslovnika Državnega zbora je pripravljeno besedilo dopolnjenega predloga zakona v katerem so vključeni sprejeti amandmaji, dopolnjen predlog zakona pa je sestavni del tega poročila. Hvala lepa. Hvala. Ker je Državni zbor na 84. izredni seji opravil splošno razpravo o predlogu zakona, predstavitev stališč poslanskih skupin ni možna. Ker amandmaji k dopolnjenemu predlogu zakona niso bili vloženi, zaključujem drugo obravnavo predloga zakona. Glasovanje o predlogu zakona bomo v skladu s časovnim potekom seje Državnega zbora opravili danes v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda.

Predlog zakona je v obravnavo Državnemu zboru predložila Vlada. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavnici Vlade magistri Katji Božič, državni sekretarki na Ministrstvu za finance. Izvolite. hvala, predsedujoči. Spoštovane poslanke in poslanci! Ključne določbe veljavnega Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin in predlaganih sprememb le-tega so bile predstavljene že ob splošni razpravi 10. oktobra, kljub temu pa mi dovolite, da jih še enkrat na kratko povzamem. Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin ureja pravila, postopke in merila za množično ocenjevanje vrednosti nepremičnin v Sloveniji, ki se uporablja za različne javne namene. Zakon določa stalno preverjanje, ali modeli vrednotenja in ocenjene vrednosti še izkazujejo stanje na trgu ter ob odstopanju predpisujejo izvedbo postopkov novega določanja modelov, pri čemer se je tak način določanja modelov vrednotenja v določenem delu izkazal za pretirano kadrovsko in finančno obremenjujočega. Določene predpisane faze postopka določanja novih modelov so bile ugotovljene kot kadrovsko in finančno pretirano obremenjujoče oziroma nepotrebne, zato se jih s predlagano novelo poenostavlja. Zakon ima predvidene tudi postopke, po katerih lahko lastniki nepremičnin dokazujejo, da ima zaradi določenih posebnosti njihova nepremičnina drugačno vrednost od ocenjene. Z novelo se predlaga sprememba postopka ugotavljanja posebnih okoliščin tako, da se vpliv posebnih okoliščin izkazuje enotno s predložitvijo individualne cenitve. Na ta način se lastnikom zagotavljata ustrezna pravna varnost in možnost popravka vrednosti njihove nepremičnine. Organ vrednotenja pa se razbremenjuje dolgotrajnih in administrativno zahtevnih upravnih postopkov. Tako ugotovljena prilagojena vrednost pa upošteva individualno ugotovljeno dejansko stanje nepremičnine v naravi. Z novelo se poenostavlja tudi prilagajanje vrednosti nepremičnin, ki ga izvede organ vrednotenja po uradni dolžnosti v primerih naravnih nesreč. Vpliv na vrednosti nepremičnin zaradi posledic naravne nesreče bo ugotovila vlada s posebnim sklepom, s katerim bo na podlagi strokovnega poročila organa vrednotenja določila območje vpliva ter odstotek zmanjšanja vrednosti nepremičnin na tem območju. S tem so lastniki nepremičnin razbremenjeni kakršnegakoli ukrepanja, vrednost njihovih nepremičnin pa bodo ustrezno prilagojene spremenjenemu stanju. Trenutna ureditev tudi predvideva, da se ob vsaki novi določitvi modelov vrednotenja, kar se predvideva na vsaki dve leti lastnikom nepremičnin pošlje zbirno potrdilo o podatkih evidence vrednotenja. Tako pogosto pošiljanje pisnih potrdil vsem lastnikom nepremičnin v Sloveniji je bilo ocenjeno kot nepotrebno ter finančno preveč obremenjujoče, zato se z novelo ukinja. Bodo pa vsi lastniki nepremičnin v letu 2025 prejeli pisno obvestilo iz evidence vrednotenja o vrednostih njihovih nepremičnin ter o podatkih teh nepremičnin, ki so bili pri oceni upoštevani. V obvestilu bodo tudi pojasnila o tem, kako se bodo lastniki nepremičnin v prihodnjih letih lahko seznanili z novimi vrednostmi. Najenostavnejši bo neposreden vpogled v javno dostopno spletno evidenco. Elektronsko bo mogoče pridobiti tudi potrdilo o vseh svojih nepremičninah. Digitalno manj veščim pa bodo tudi v prihodnje na podlagi njihove zahteve podatki še vedno na voljo tudi v pisni obliki. Na način, predlagan z novelo, bo postopek prilagajanja vrednosti nepremičnin razmeram na trgu enostavnejši in finančno gospodarnejši. Če povzamem, predlagane rešitve zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o **29. TRAK: (DAG) - 14.20** (nadaljevanje) množičnem vrednotenju nepremičnin zagotavljajo ažurne podatke o posplošenih vrednostih nepremičnin za njihovo uporabo v različnih postopkih, ustrezno obveščenost in pravno varnost lastnikov nepremičnin, hkrati pa razbremenjujejo organ vrednotenja zahtevnih in dolgotrajnih postopkov. Vlada je sicer predlagala spremembo tudi glede javnega dostopa do identifikacijske oznake nepremičnin, ki se vodi v evidenci trga nepremičnin. spremembo bi se javnosti omogočil, onemogočil dostop do podatkov o identiteti prodajalca in kupca in povezavo s podatkom o višini kupnine za zadevno nepremičnino. Že iz splošne razprave o predlogu zakona v Državnem zboru je bilo razvidno, da večina poslanskih skupin ni naklonjena temu predlogu, hkrati se je izkazalo, da je omejitev dostopa do osebnih podatkov ustrezno urejena s področno zakonodajo, ki ureja uporabo osebnih podatkov. Za to dodatno omejevanje povezovanja in dostopanja do teh podatkov ni bilo potrebno. Na podlagi vsega povedanega Vlada predlaga, da se na današnji seji opravi tretja razprava predloga zakona in vas poslance Vlada poziva, da predlog zakona podprete. Hvala. Hvala. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za finance. Za predstavitev poročila odbora dajem besedo podpredsedniku gospodu Tinetu Novaku. Izvoli. **TINE Predsedujoči, hvala. Lep pozdrav vsem! Odbor za finance je na 53. nujni seji kot matično delovno telo obravnaval Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin. Po dopolnilni obrazložitvi predstavnice predlagatelja, ki je pojasnila ključne razloge za sprejem predloga zakona in njegove temeljne rešitve, je predstavnik Zakonodajno-pravne službe predstavil bistvene poudarke iz pisnega mnenja. V zvezi z amandmaji koalicijskih poslanskih skupin pa je povedal, da delno sledijo pripombam Zakonodajno-pravne službe ter opozoril, da se iz predloga zakona ni izločil interventni ukrep, ki ne spada med prehodne določbe. V razpravi članic in članov odbora je razpravljavec iz Poslanske skupine SDS izrazil skrb glede izvedljivosti predloga zakona ter izpostavil nekaj glavnih pomislekov. Med drugim je v zvezi z ugotavljanjem posebnih okoliščin nepremičnin izpostavil vprašanje dodatnih stroškov, ki bodo lastnikom nepremičnin nastali zaradi individualnih cenitev. Prav tako je izpostavil pomisleke v zvezi z načinom obveščanja lastnikov o posplošeni vrednosti njihovih nepremičnin, kjer ga je zanimalo, ali bo dostopnost do teh podatkov ostala na zadovoljivi ravni. Opozoril je na pomembnost zagotavljanja transparentnosti v evidencah trga nepremičnin ter ob tem povedal, da sprememba, ki identifikacijsko oznako nepremičnin ukinja kot javni podatek, sproža pomisleke o morebitnem prikrivanju informacij. Poudaril je, da se strinja s črtanjem določb 15. in 16. člena, pomisleke pa je izpostavil tudi v zvezi s spremembo, ki povečuje mejno moč za vrednotenje elektrarn na en megavat. V nadaljevanju je pojasnil, da predloga zakona ne podpirajo saj je ključna vprašanja. S strani predstavnice predlagatelja niso prejeli odgovorov. Razpravljavka iz Poslanske skupine Svoboda je v razpravi pojasnila, da so koalicijske stranke vložile amandma, ki zagotavlja, da bo evidenca trga nepremičnin ostala javna, kar pomeni, da bo javnost imela vpogled v podatke o pravnih poslih, pogodbenih strankah in identifikacijskih znakih. Po njihovem mnenju bodo pri pripravi izhodišč za obdavčitev premoženja in nepremičnin takšne evidence imele pomembno vlogo. Odbor je po zaključeni razpravi v skladu s 128. členom Poslovnika Državnega zbora glasoval o vseh členih predloga zakona in jih sprejel. Sprejeti amandmaji pa so vključeni v dopolnjen predlog zakona, ki je sestavni del tega poročila. Hvala. Ker je Državni zbor na 84. Izredni seji opravil splošno razpravo o predlogu zakona, predstavitev stališč poslanskih skupin ni možna. Ker amandmaji k dopolnjenemu predlogu zakona niso bili vloženi, zaključujem drugo obravnavo predloga zakona, Glasovanje o predlogu zakona bomo v skladu s časovnim potekom seje Državnega zbora opravili danes v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda.

Predlog zakona je v obravnavo Državnemu zboru predložila Vlada. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavnici Vlade magistri Katji Božič, državni sekretarki na Ministrstvu za finance. Izvolite. Najlepša hvala za besedo. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! S Predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost se v prvi vrsti zagotavlja prenos dveh direktiv Sveta o spremembah DDV direktive in sicer se v nacionalni pravni red prenaša ureditev za mala podjetja in spremembe na področju stopenj DDV. S predlaganimi spremembami ureditve za mala podjetja se olajšuje čezmejno poslovanje malih podjetij, slovenska podjetja se bodo lahko vključila v ureditev, ki jim bo omogočala, da opravljajo dobave v druge države članice brez, da bi za te dobave obračunavale DDV. Ta oprostitev obračunavanja DDV za čezmejne dobave bo veljala vse dokler davčni zavezanci ne presežejo praga letnega prometa v Uniji, ki znaša 100 tisoč evrov, in hkrati tudi ne presežejo nacionalnega praga za oprostitev obračunavanja DDV, kot velja v državi članici. V kateri uveljavljajo oprostitev. Seveda bo enaka ugodnost veljala tudi za tuja podjetja, ki poslujejo v Sloveniji. Pomembna novost je tudi, da se prag za obvezno identifikacijo za obračunavanje DDV s predlogom zakona zvišuje iz 50 tisoč evrov na 60 tisoč evrov letnega prometa. Do zneska 60 tisoč evrov letnega prometa tako domači davčni zavezanci ne bodo zavezani obračunavanja DDV, prav tako pa bodo do tega zneska letnega prometa oproščeni obračunavanja DDV tudi tuji davčni zavezanci vključeni v ureditev za mala podjetja. S predlaganimi spremembami na področju stopenj DDV se v skladu z direktivo omejuje uporaba nižje stopnje DDV za kemična fitofarmacevtska sredstva in umetna gnojila, prav tako se s predlogom zakona ureja tudi do zdaj začasno urejena uporabo nižje stopnje DDV za dobavo orodja in druge opreme gasilcev, običajno namenjena za uporabo pri intervencijah. Nadalje se z namenom podpore prizadevanju zdravstvene politike iz obsega uporabe nižje stopnje DDV izloči dobave sladkih pijač, kot na primer energijskih in gaziranih pijač, ter drugih pijač z dodanim sladkorjem ali sladili. Pri tem sledimo zgledom sosednjih držav, kjer se za takšne pijače že uporablja splošna stopnja DDV. Poleg sprememb, ki so povezane s prenosom DDV direktive, se s predlogom zakona zasleduje tudi cilj zmanjšanja administrativnih bremen za davčne zavezance. Z uvedbo možnosti skupne identifikacije za namene DDV za več davčnih zavezancev tako imenovana DDV skupina. Davčni zavezanci, ki bodo sestavljali DDV skupino, se bodo za namene DDV obravnavali kot en davčni zavezanec. S predlogom zakona se za davčne zavezance identificirane za namene DDV opredeljuje obveznost vodenja evidence obračunanega DDV in evidence odbitka DDV. Hkrati se določa obveznost poročanja podatkov iz navedenih evidenc davčnemu organu v elektronski obliki. Gre za podatke, ki jih davčni zavezanci že danes vodijo v svojem knjigovodstvu, s predlogom zakona pa se predpisuje vodenje teh podatkov v strukturirani vsebini in obliki ter obveznost sporočanja podatkov davčnemu organu, davčni organ pa bo omogočal pripravo pred izpolnjenega obračuna DDV. S predlogom zakona se ureja tudi izjeme od obveznosti izdajanja računov, ki so bile do sedaj urejene v podzakonskih predpisih. Pri tem se izjema od obveznosti izdajanja računov razširi na vse vrste avtomatov in zajame tako avtomate za prodajo blaga kot avtomate za prodajo storitev, za katere trenutno velja obveznost izdajanja računov. S tem se bo zagotovila enaka obravnava vseh zavezancev, ki opravljajo dobave preko avtomatov, zavezance pa se bo razbremenilo tiskanja papirnih računov. Spoštovane poslanke in poslanci, Vlada predlaga, da se na današnji seji opravi tretja obravnava in predlaga tudi, da ob upoštevanju vsega navedenega predlog zakona podprete. Najlepša hvala. Hvala. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za finance. Za predstavitev poročila odbora dajem besedo podpredsedniku gospodu Tinetu Novaku. Izvoli. Hvala še enkrat, predsedujoči. Odbor za finance je na 53. nujni seji kot matično delovno telo obravnaval Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo in sprejetje predložila Vlada. Po dopolnilni obrazložitvi predstavnice predlagatelja, ki je izpostavila **31. TRAK: (TB) - 14.30** (nadaljevanje) ključne rešitve predloga zakona in pojasnila, da gre primarno za prenos dveh direktiv Sveta Evropske unije, je predstavnica Zakonodajno-pravne službe med drugim opozorila, da je z amandmaji koalicijskih poslanskih skupin velika večina pripomb ustrezno upoštevanih. Med neupoštevanimi pripombami pa je izpostavila vsebino, ki se nanaša na 30. člen in na novi 41.a člen. V razpravi je poslanec iz Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke med drugim izpostavil, da zvišanje davčne stopnje najbrž ne bo prispevalo k zmanjšanju prodaje pijač z dodanim sladkorjem in sladili, ampak bi morali sredstva nameniti ozaveščanju potrošnikov. Se opravičujem. Izrazil je tudi pomislek pri zviševanju vstopnega praga za obvezno identifikacijo in obračunavanje DDV zgolj na 60 tisoč evrov, saj direktiva omogoča višji prag, kar pa očitno ni bilo upoštevano. V zvezi z nadzornimi ukrepi, kot na primer pošiljanje knjige izdanih računov, je pojasnil, da kljub njihovi smiselnosti ti pomenijo dodatne stroške, tako za gospodarske subjekte kot za finančno upravo. Razpravljavci iz poslanskih skupin koalicije pa so izpostavili, da nekatere raziskave iz evropskih držav in Združenih držav Amerike kažejo, da so se pri dvigu stopnje DDV za sladke pijače zaznali bistveno nižjo porabo tovrstnih pijač. Strinjali pa so se da imajo pri tem ukrepu pomembno vlogo poleg zvišanja stopnje DDV, tudi ozaveščanje o posledicah uživanja sladkih pijač in drugi programi o zdravem načinu prehranjevanja. Z vidika birokratske razbremenitve so pozdravili ukrep skupne identifikacije in obračunavanja DDV ter poudarili, da se s tem omogoča večjo fleksibilnost podjetjem, kar je ključno za njihovo preživetje in uspeh na trgu. Posledično bo to prispevalo k bolj zdravemu poslovnemu okolju in omogočilo rast podjetij, ki so bistvena za stabilnost slovenskega gospodarstva. Pri vodenju evidence obračunanega DDV in evidence odbitka DDV pa so izpostavili, da bi potrebovali bolj podroben pravilnik, saj so te evidence premalo določne in ne in ne vsebuje natančnih napotkov o tem, kateri davek se sme odbiti in kateri ne. Prav tako so izpostavili, da se s predlogom zakona sledi cilju, s katerim se od vseh subjektov na trgu zahteva enakopravno obravnavo. Odbor je tako po zaključeni razpravi v skladu s 128. členom Poslovnika Državnega zbora glasoval o vseh členih predloga zakona in jih sprejel. Sprejeti amandmaji pa so vključeni v dopolnjen predlog zakona, ki je sestavni del tega poročila. Hvala. Hvala. Ker je Državni zbor na 84. izredni seji opravil splošno razpravo o predlogu zakona, predstavitev stališč poslanskih skupin ni možna. Ker amandmaji k dopolnjenemu predlogu zakona niso bili vloženi, zaključujem drugo obravnavo predloga zakona. Glasovanje o predlogu zakona bomo v skladu s časovnim potekom seje Državnega zbora opravili čez pol ure v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda prekinjeno 5. točko dnevnega reda - tretja obravnava Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, v okviru rednega postopka.** Predlog zakona je v obravnavo Državnemu zboru predložila Vlada. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavnici Vlade magistri Katji Božič, državni sekretarki na Ministrstvu za finance. Izvolite. Najlepša hvala. Spoštovani poslanke in poslanci! Predlog zakona o davku od dohodkov pravnih oseb je del paketa davčnih sprememb, s katerim Vlada podpira ustvarjanje spodbudnega okolja za razvojne kadre in dodatno krepi gospodarstvo in dodano vrednost. S predlogom zakona se spreminja in dopolnjuje nekatere obstoječe davčne ukrepe, določene v Zakonu o dohodku pravnih oseb in sicer, uskladi se pravilo o davčnem omejevanju priznavanja obresti na način, da se dvigne prag priznavanja obresti na 3 milijone evrov kot to omogoča direktiva sveta o določitvi pravil proti praksam izogibanja davkov. Obstoječi institut, ki ureja priznavanje obresti za davčne namene, tako imenovana tanka kapitalizacija, se črta. Neomejeno prenašanje davčnih izgub, kot je določeno v 36. členu Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, se preuredi na način, da ima zavezanec možnost prenosa davčnih izgub, ki bodo nastale po uveljavitvi tega zakona pet let naprej. Možnost prenosa že natečenih izgub, gre za tako imenovane stare izgube, pa se skladno s sprejetim amandmajem omeji na pet let. **32. TRAK: (VP) 14.35** (nadaljevanje) Dodatno se s predmetnim predlogom zakona zavezancem omogoči prenos neizkoriščenega dela olajšave za vlaganje v digitalni in zeleni prehod pet let v prihodnost po letu vlaganja. Navedena rešitev pomeni ugodno za zavezance, ki v letu vlaganja nimajo zadostne davčne osnove, da bi olajšavo uveljavili takoj. Črta se posebna opcijska ureditev sistema normiranih odhodkov pri davku na dohodek pravnih oseb, saj navedena ureditev v praksi ne pomeni administrativne poenostavitve, pač pa odstop od načela obdavčenja po ekonomski moči. Vlada predlaga, da se na današnji seji opravi tudi tretja obravnava predloga zakona in predlagamo, da predlog zakona podprete. Najlepša hvala.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 in sicer se dviguje prag, kot to omogoča tudi direktiva Sveta o določitvi pravil proti praksam izogibanja davkov. Ureja se vprašanj..., prenašanje davčnih izgub na način, da ima zavezanec možnost prenosa davčnih izgub, ki bodo nastale po uveljavitvi te novele, za pet let, pri tem pa zavezanec stare izgube nastale pred uveljavitvijo te novele lahko prenaša naprej še sedem let po uveljavitvi tega zakona. S predlogom zakona se črta posebna opcijska ureditev sistema normiranih odhodkov. Državna sekretarka je pojasnila, da dober odstotek vseh zavezancev, ki so oddali DDPO obračun, ugotavlja davčno osnovo na podlagi omenjenega sistema. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je predstavila njihovo pisno mnenje. V razpravi je bilo izraženo, je predlog zakona z ukinitvijo neomejenega prenašanja davčnih izgub izboljšal stanje na področju akumuliranih izgub, ki so med leti 2012 2022 izjemno poskočile. Izgube so akumulirale tudi banke, dokapitalizirane z davkoplačevalskim denarjem, ki lahko kljub rekordnim dobičkom te prenesene izgube še vedno uveljavljajo. Pojasnjeno je bilo tudi, da predlog zakona ne bo vplival na mikro in mala podjetja. Podaljšuje se tudi možnost uveljavljanja neizkoriščenega dela olajšave za digitalni in zeleni prehod. Odbor je v skladu z drugim odstavkom 130. člena Poslovnika Državnega zbora obravnaval vložene amandmaje poslanskih skupin Svoboda, SD, Levica in jo tudi sprejel. Odbor je v skladu z 128. členom Poslovnika Državnega zbora glasoval o vseh členih predloga zakona ter jih sprejel. Hvala. Hvala. Ker je Državni zbor na 84. izredni seji opravil splošno razpravo o predlogu zakona, predstavitev stališč poslanskih skupin ni možna. Ker amandmaji k dopolnjenemu predlogu zakona niso bili vloženi, zaključujem drugo obravnavo predloga zakona. Glasovanje o predlogu zakona bomo v skladu s časovnim potekom seje Državnega zbora opravili čez pol ure v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda

Predlog zakona je v obravnavo Državnemu zboru predložila Vlada. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavnici Vlade magistri Katji Božič, državni sekretarki na Ministrstvu za finance. Izvolite. Najlepša hvala še enkrat. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci. Predlog zakona je povezan s Predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost, natančneje s predlagano določitvijo izjeme od obveznosti izdajanja računov za avtomate. Ker je takšna izjema dopustna le, če se podatki o prodaji lahko zagotovijo na drug način in pri tem ni ogrožen nadzor nad izvajanjem Zakona o davku na dodano vrednost, se posledično dopolnjuje tudi Zakon o davčnem potrjevanju računov. S predlogom zakona se ureja sistem sporočanja podatkov o prodaji preko avtomatov davčnemu organu. Ta sistem bo po eni strani nadomestil obveznost izdajanja računov **33. TRAK (VI) 14.40** (Nadaljevanje) in davčnega potrjevanja teh računov v primerih prodaje storitev preko avtomatov, hkrati pa bo veljal tudi za prodajo blaga preko avtomatov. Zavezanci za sporočanje bodo tisti davčni zavezanci, ki bi v primeru obveznosti izdajanja računov za prodajo blaga in storitev preko avtomatov morali te račune tudi davčno potrjevati. Se pa zavezancem za sporočanje omogoča, da lahko namesto obveznosti sporočanja še naprej uporabljajo sistem izdaje in davčnega potrjevanja računov za prodajo preko avtomatov. S predlogom zakona se opredeljuje tudi izjeme za katere ne velja obveznost sporočanja podatkov. Gre za primere prodaj preko avtomatov, za katere že doslej ni bila predpisana obveznost izdajanja računov in s tem tudi davčnega potrjevanja računov. Z namenom čim manjših potrebnih nadgradenj informacijskih sistemov se želi v največji možni meri slediti že uveljavljenim rešitvam glede poročanja na področju davčnega potrjevanja računov. Predviden je zelo podroben podoben sistem poročanja, ki bo podrobneje opredeljen s pravilnikom. Predlagana ureditev se je začela uporabljati s 1. januarjem 2026, kar bo omogočilo prilagoditev zavezancev in davčnega organa. Vlada predlaga, da se na današnji seji opravi tretja obravnava predloga zakona in ob upoštevanju vsega navedenega predlagam, da predlog zakona podprete. Najlepša hvala. Hvala. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za finance, za predstavitev poročila odbora dajem besedo podpredsednici, gospe Andreji Živic. Izvoli. hvala za besedo. Spoštovane poslanke in poslanci ter predstavniki Vlade! Odbor za finance je na 53. nujni seji, dne 25. 10. 2024, kot matično delovno telo obravnaval Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem potrjevanju računov, ki ga je v Državnem zboru po rednem postopku v obravnavo predložila Vlada. Predstavnica predlagateljice je v uvodni obrazložitvi predstavila glavni cilj in poglavitne rešitve predloga zakona ter izpostavila, da je slednji povezan s predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost, ki je prav tako v zakonodajnem postopku. Pojasnila je, da je glavni cilj predloga zakona vzpostavitev sistema sporočanja o prodaji storitev in blaga preko avtomatov davčnemu organu. Poudarila je, da se bodo s to spremembo poenotila pravila med prodajo storitev in prodajo blaga preko avtomatov in da bo z novim sistemom omogočen učinkovitejši nadzor davčnega organa. Dodala je, da bodo odslej zavezanci za sporočanje lahko izbirali med dvema možnostma kako bodo organu sporočali podatke. Izbrali bodo tudi sporočanje preko neposredne povezave z davčnim organom ali pa že doslej omogočeno davčno potrjevanje računov. V predlogu zakona so opredeljene tudi izjeme, kjer sporočanje ne bo potrebno. Na koncu je še poudarila, da bodo zavezanci za sporočanje in davčni organ imeli enoletno prehodno obdobje za ustrezno prilagoditev. V nadaljevanju je predstavnica Zakonodajno-pravne službe povedala, da so o predlogu zakona pripravili pisno mnenje, v okviru katerega so opozorili zlasti na njegove pravno sistemske in nomotehnične pomanjkljivosti. K temu je dodala, da je večina njihovih pripomb vloženih z vloženimi amandmaji odpravljena. V razpravi so opozicijski poslanci izrazili dvom v to, da bodo predlagane spremembe prinesle želeni cilj. Izpostavili so še tehnično zahtevnost izvajanja zakona za tiste avtomate, kjer sporočanje preko elektronske oziroma brezžične povezave ni možno in časovno omejeno za prilagoditev ponudnikov. Koalicijski poslanci so povedali, da se bo z uveljavitvijo zakona povečala transparentnost in enakost izdaje računov in zmanjšala možnost za utajo davkov pri ponudnikih preko prodaje avtomatov. Opozorili so tudi, da ne gre podcenjevati finančnih učinkov, ki jih bo predlog zakona imel za proračun z vidika davčne discipline. Predstavnica Ministrstva za finance je v sklepnem delu razprave odgovorila na postavljena postavljena vprašanja in podala dodatne obrazložitve. Odbor je po razpravi sprejel amandmaje poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica k več členom in nato glasoval še o vseh členih predloga zakona skupaj ter jih sprejel. Hvala lepa. Hvala. Ker je Državni zbor na 84. izredni seji opravil splošno razpravo o predlogu zakona, predstavitev stališč poslanskih skupin ni možna. Ker amandmaji k dopolnjenemu predlogu zakona niso bili vloženi, zaključujem drugo obravnavo predloga zakona. Glasovanje o predlogu zakona bomo v skladu s časovnim potekom seje Državnega zbora opravili čez pol ure v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda in 88. izredno sejo Državnega zbora, ki jo bomo z glasovanji nadaljevali ob 15.15 čez pol ure. Hvala.

Spoštovane kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje! Nadaljujemo s prekinjeno sejo Državnega zbora. Prehajamo na glasovanje Državnega zbora o predlogih odločitev. Odločali bomo po naslednjem vrstnem redu: 1., 2., 3., 4., 5. in 6. točka dnevnega reda. Poslanke in poslance prosim, da preverite delovanje glasovalnih naprav. **Nadaljujemo s****prekinjeno 1. točko dnevnega reda, to je z drugo obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini v okviru rednega postopka.** Prehajamo na odločanje o vloženih amandmajih, ki ga bomo opravili na podlagi pregleda vloženih amandmajev z dne 14. novembra 2024, ki je objavljen na e-klopi. Najprej odločamo o amandmaju k 11. členu Poslanske skupine Nova Slovenija.

Prehajamo na odločanje o amandmaju Poslanske skupine Nova Slovenija k 17. členu. Glasujemo.

Prehajamo na odločanje o amandmaju Poslanske skupine Nova Slovenija k 24. členu. Glasujemo.

Zaključili smo z odločanjem o amandmajih. S tem zaključujem drugo obravnavo predloga zakona. Prehajamo na **tretjo obravnavo** predloga zakona. Ker v drugi obravnavi amandmaji k dopolnjenemu predlogu zakona niso bili sprejeti, prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev sprejetih na matičnem delovnem telesu predlog zakona neusklajen. Glasujemo.

Ker v drugi obravnavi amandmaji k dopolnjenemu predlogu zakona niso bili vloženi, prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev sprejetih na matičnem delovnem telesu predlog zakona neusklajen.

**Nadaljujemo s****prekinjeno 3. točko dnevnega reda**, **to je s tretjo obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin v okviru rednega postopka.** Ker v drugi obravnavi amandmaji k dopolnjenemu predlogu zakona niso bili vloženi, prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev sprejetih na matičnem delovnem telesu predlog zakona neusklajen.

**Nadaljujemo s prekinjeno 5. točko dnevnega reda - tretja obravnava Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, v okviru rednega postopka.** Ker v drugi obravnavi amandmaji k dopolnjenemu predlogu zakona niso bili vloženi, prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev sprejetih na matičnem delovnem telesu predlog zakona neusklajen. Glasujemo. Navzočih je 68 poslank in poslancev, za je glasovalo 47, 20.) Ugotavljam, da je zakon sprejet in s tem zaključujem to točko dnevnega reda. **Nadaljujemo s prekinjeno 5. točko dnevnega reda - tretja obravnava Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, v okviru rednega postopka.** Ker v drugi obravnavi amandmaji k dopolnjenemu predlogu zakona niso bili vloženi, prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev sprejetih na matičnem delovnem telesu predlog zakona neusklajen.

**Nadaljujemo s prekinjeno 6. točko dnevnega reda - tretja obravnava Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem potrjevanju računov, v okviru rednega postopka.** Ker v drugi obravnavi amandmaji k dopolnjenemu predlogu zakona niso bili vloženi, prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev sprejetih na matičnem delovnem telesu predlog zakona neusklajen.

Hvala!